Herra forseti. Ég er bæði sorgmædd og döpur að koma hér upp til að beina óundirbúinni fyrirspurn til hæstv. heilbrigðisráðherra um það ófremdarástand sem ríkir hér, bæði hvað lýtur að fíknisjúkdómum og geðheilbrigðismálum í landinu. Við tölum venjulega ekki um einstaka mál en foreldrar komu í Bítið í síðustu viku og voru að lýsa alveg ótrúlegu álagi, áföllum og vægast

Henni er hent á milli geðlækna, sálfræðinga og það gefast allir upp alveg eins og hún, þessi unga stúlka, er búin að gefast upp á lífinu. Núna í vikunni var ungur piltur sem vildi ekki lifa lengur. Hann fer frá bráðadeildinni upp á bráðageðdeild. Og hvað gerist þar? Eftir stutt spjall er hann útskrifaður þaðan, var reyndar aldrei lagður þar inn, og síðan hefur ekkert til hans spurst. Hann var 23 ára gamall. Ég er að velta fyrir mér, hæstv. heilbrigðisráðherra: Hvað er til ráða? Hvað erum við raunverulega að gera?

að við séum stolt af og okkur finnst standa í lappirnar og okkur finnst vera raunveruleg stoð innviða? Við erum að horfa upp á heilbrigðiskerfið okkar gjörsamlega í molum. Það er ekki að bregðast við

þess að þar skortir forsendur til þess að meta. Ég geri alls ekki lítið úr því að þetta eru erfið mál og við þurfum að taka utan um þau en ég þyrfti þá að afla mér upplýsinga um það hvað það er raunverulega sem við getum gert umfram það sem við höfum byggt upp í kerfunum okkar. Það er nú oft þannig líka að þeir sem eru að sinna þessum málum hjá okkur

og auka aðgengið og ekki síst að taka þetta út frá gagnreyndum aðferðum og inn í kerfin okkar og skipuleggja kerfið okkar í heild. Eitt af því sem við ákváðum að gera til að vinna í samræmi við þessar nýjustu aðferðir um samráð við notendur og aðkomu notenda að þessari þjónustu er að setja á fót geðráð. Það erum við búin að gera. Geðráð verður núna (Forseti hringir.) stjórnvöldum ráðgefandi í allri stefnumótun og í aðgerðaáætluninni sem við erum komin á fulla ferð með og ég skal koma aðeins betur inn á hér í seinna andsvari.

Eitt er víst að ég ber traust til ráðherrans. Ég ber traust til hæstv. ráðherra, Willums Þórs Þórssonar, og að hann muni gera allt sem í hans valdi stendur til að vinna að þessum málum heill. En það breytir ekki þeirri staðreynd það ríkir algjört ófremdarástand í málaflokknum. Ég veit ekki hvað er til ráða. Ég kannski vissi það ef ég hefði haft tækifæri til að vinna í málaflokknum en því miður get ég með engu einasta móti skilið

og snertir mjög margt í okkar þjónustu og okkar þjónustukerfum. Ég vil draga fram jákvæða hluti sem hafa verið að gerast, til að mynda skipulagsbreytingar og ótrúlega útsjónarsemi og nálgun á að efla og skerpa á þjónustunni hjá starfsfólki BUGL þar sem hefur tekist mjög vel að ná niður biðlistum og efla og efla þjónustuna og ég hrósa þeim fyrir það. Svo verðum við alltaf að horfa inn í tiltekin mál og sjá hvað fer úrskeiðis og hvað við getum gert betur. Það er þannig sem þetta virkar.

hæstv. utanríkisráðherra verið mjög afdráttarlaus undanfarna daga eða var það og sagði ítrekað og á mjög skýran hátt að það kæmi ekki til greina að fara í

á Gaza-svæðið. Því spyr ég hæstv. félagsmálaráðherra: Hvaða breytingar fylgja þessu? Hvaða endurskipulagning á heildarlöggjöf um hælisleitendur og útlendinga hefur verið samþykkt til að gera hæstv. utanríkisráðherra kleift að skipta um skoðun að þessu marki frá því sem var fyrir fáeinum dögum síðan? Hvaða heildarbreytingu eigum við von á? Hvað hefur hæstv. ráðherra gefið eftir af því sem hann taldi áður e.t.v. óþarfa?

við höfum verið, íslensk stjórnvöld, að skoða með hvaða hætti væri hægt að ná í fólk, ef við getum orðað það þannig, niður á Gaza, þ.e. að slík aðgerð, það að aðstoða þá dvalarleyfishafa sem þar eru staddir og eiga rétt á sameiningu við sínar fjölskyldur hér heima á Íslandi, þarfnast diplómatískrar aðkomu íslenskra stjórnvalda. Utanríkisráðherra tilkynnti um það núna heildaum helgina að hann hefði sent starfsfólk á svæðið til að kynna sér aðstæður og athuga með hvaða hætti væri hægt mögulega að koma fólkinu til aðstoðar. Ég hef ekki heyrt talað um neinar mútur í því samhengi þannig að því sé haldið algerlega til haga, enda myndu íslensk stjórnvöld ekki fara út í einhverjar slíkar aðgerðir. Hv. þingmaður spyr síðan: Hvert er samhengi þessa máls og mögulegra breytinga á málaflokknum í heild sinni? Það hefur vissulega átt sér stað vinna í ráðherranefnd um útlendinga og innflytjendur þar sem ýmsar hugmyndir hafa verið reifaðar um heildstæða nálgun á þessum málaflokkum, sem ég held að sé jákvætt. ég held að sé jákvætt. Þar höfum við verið að ræða meira um inngildingu í samfélagið. Við höfum verið að ræða má segja ferlið allt frá því að fólk kemur hingað til lands, hvort sem það er í gegnum hælisleitendakerfið eða sem innflytjendur, og síðan áframhaldandi búsetu hérlendis með tilliti til aðlögunar að samfélaginu. Við höfum ekki verið að líta á þetta sem hluta af því verkefni sem er að

Þá veltir maður fyrir sér hvers vegna þessi sinnaskipti urðu. Ég veit að hæstv. ráðherra getur hugsanlega ekki svarað því en hann var skýr með að menn ræði nú eitt og annað í þessari ráðherranefnd um útlendingamál, m.a. inngildingu, og kemur engum á óvart að þau ræði meira um inngildingu en aðlögun. eflaust rætt þetta vikum, mánuðum og jafnvel árum saman án þess að mikill árangur hafi náðst. Eitt í viðbót af viðfangsefnum þessarar nefndar, sem hlýtur að vera það, eru öryggismál því að önnur Evrópuríki hafa tekið öryggismálin mjög föstum tökum í tengslum við þessa atburði. Því spyr ég hæstv. ráðherra: Hvaða ráðstafanir hafa íslensk stjórnvöld gert til að tryggja öryggi?

farið fram umræða á milli ríkisstjórnarflokkanna um verndarkerfið í heild sinni og hvað tekur við þegar fólk er búið að fá hér vernd, sá fjöldi sem hingað kemur, hvort sem er í gegnum verndarkerfið eða sem aðrir innflytjendur, vinnuafl. Að sjálfsögðu ræðum við það. Við ræðum það út frá þeim fjölda sem hingað kemur, sama úr hvaða átt það er. Við ræðum það út frá þeim áskorunum sem við stöndum frammi fyrir sem samfélag sem snýr að húsnæðismálum, skólamálum aðlögun, t.d. í gegnum það að læra íslensku. Ég vil nefna líka að þau sem hingað koma fái mat á og metna til verðleika reynslu sína og menntun.

við gætum tengt við flugvöllinn og þegar fólk kemur hingað til lands, en ég treysti mér ekki til að fara í djúpa umræðu um það akkúrat núna,

Sökum þess að það var ekki lagt í þær aðgerðir þá, er ekki tímabært að grípa til þeirra aðgerða nú þegar? Það er búist við gosi aftur á næstu þremur vikum og þess vegna á þessum stað aftur og lögnin gæti farið í sundur aftur. Hver er kostnaðurinn þarna á bak við? Er það vandamál þegar allt kemur til alls að það var ekki gripið til þeirra aðgerða sem komu fram í minnisblaðinu? Hver er skaðinn sem við horfum upp á vegna þess heitavatnsleysis sem hefur orðið á undanförnum dögum? Er ráðherra með slíkar upplýsingar eða fáum við slíkar upplýsingar um leið og ráðherra veit það?

horft framan í undanfarið er það auðvitað þannig að við hlaupum hratt á ýmsum stöðum og við þurfum að taka ákvarðanir hratt, sumar stórar. Ég get alveg sagt það hér að hluti af því að standa í stafni og taka stórar ákvarðanir er að vera meðvitaður um að það eru ekki alltaf allar ákvarðanir sem voru algjörlega réttar eða gerðar í réttri röð ég skal bara í öllu sem viðkemur þessu eða hverju öðru vera mjög framarlega í flokki til að segja það. Ég held að það væri mjög skrýtið ef við viðurkenndum það ekki. Hins vegar hafa verið unnin kraftaverk á þessu svæði undanfarnar vikur og mánuði og þegar við þurfum að forgangsraða verkefnum með tilliti til þess hvað er byggt á bestu mögulegu upplýsingum um það í hvaða röð við eigum að gera hlutina þá gerum við okkar besta í því. Það hefur aldrei verið þannig að við höfum ekki farið í einhverjar framkvæmdir vegna þess að við höfum sagt: Heyrðu, við eigum ekki fjármagn til þess að gera það. Það hefur aldrei verið ástæða og verður ekki ástæða þegar kemur að viðbragði í náttúruhamförum. Við hins vegar vitum og sjáum það núna og undanfarnir mánuðir hafa verið gríðarlega sterk áminning um það í hvernig landi við búum og við skuldum ýmiss konar innviðauppbyggingu viðbragðsgetu. Við þurfum að efla okkar viðbragðsaðila. Við þurfum meiri raforku, við þurfum meira af heitu vatni, við þurfum líka að sækja lághita og HS Orka er

þá ætti að hlusta þegar það er verið að biðja um viðbrögð vegna þessarar vár sem við erum með núna í höndunum. Minnisblaðið sem ríkisstjórnin fékk var mjög skýrt um það hvað þyrfti að gerast strax. Mig langar til að spyrja: Af hverju var ekki brugðist við því út af einmitt þessum veikleikum sem eru í kerfinu? Hæstv. ráðherra segir að það sé ekki kostnaðurinn og ég trúi því. Alþingi hefur sýnt að það er tilbúið til þess að grípa til þeirra aðgerða sem þarf. En eftir á má alltaf spyrja, og það er tiltölulega augljóst í þessu tilviki: Af hverju var þá ekki brugðist við þessum ábendingum?

Upplýsingagjöf til ríkisstjórnar og inn á ráðherranefndarfundi frá ýmsum aðilum inni í stjórnkerfinu og viðbragðsaðilum hefur verið mikil

en við hefðum auðvitað aldrei náð að framkvæma allt sem hefur verið framkvæmt nema fyrir það fólk sem starfar þarna dag og nótt til að koma því áleiðis. Það er ekki þannig að það hafi komið bil í uppbyggingu eða viðbrögðum eða ákvörðunum í þessu ferli. Við höfum sífellt verið að. aftur: Talandi um að læra af reynslunni og ákvarðanatökunni, sem ég er sammála og við þurfum að geta gert, (Forseti hringir.) þá vil ég líka að við minnum okkur á í hvernig landi við búum og hvað við þurfum að gera. Ég vona að þingheimur geti sameinast um þau verkefni sem eru langt umfram það sem við höfum gert hingað til.

Við vitum líka af óheyrilegu álagi á heimilislækna en könnun frá síðasta ári sýnir að 25% þeirra hafa íhugað mjög alvarlega að fara í veikindaleyfi.

í auknum mæli samráðsleysi við sig við mótun heilbrigðiskerfisins. Það er eiginlega sturlað að í þessu ástandi skuli skriffinnska að kröfu stjórnvalda vera að kæfa læknana. Nú virðist mælirinn fullur og þeir farnir að taka málin í sínar eigin hendur eftir áralanga þrautagöngu við að ná eyrum stjórnvalda. Félag íslenskra heimilislækna hefur sent frá sér áskorun til félagsmanna um að hætta að skrifa tilvísanir vegna barna þegar læknarnir eiga enga beina aðkomu að málinu nema einungis að skrifa út tilvísun að kröfu stjórnvalda svo að fólk geti fengið niðurgreiðslu frá Sjúkratryggingum. Í áskoruninni kemur fram að þrjú ársverk heimilislækna fóru í slíkar tilvísanir vegna barna á síðasta ári og þetta er bara brot af skriffinnskunni. Þetta veldur auðvitað ekki bara óþarfaálagi á lækna heldur líka foreldra sem þurfa að þvælast um í kerfinu til að þóknast kerfinu.

nokkrar spurningar. Ég ætla að byrja á kannski þeirri sem tengir flest af þessu, þ.e. heilt yfir er bara aukið álag, alveg gríðarlega aukið álag. Við erum akkúrat á þeim árstíma þar sem álagið er hvað mest,

Þá þarf að ráða í það. Varðandi þetta erindi um skriffinnsku og aukna skriffinnsku sem tengist þeim kerfum sem við höfum byggt upp, eins og Heilsuveru, vottorðum

sem hv. þingmaður kom inn á, að við höfum líka farið í gegnum þetta í fjölmörgum skýrslum með læknum við borðið og leitað lausna. Við erum með í vinnu núna og búin að vera í nokkra mánuði að ráða í þessar tilvísanir barna sem eru orðnar mjög miklar og erum bara að vinna að lausn í því máli og með lækna við borðið. Auðvitað

finnst manni liggja ljóst fyrir að eitt af lykilverkunum sé að hreinsa það af því sem er ekki annað en óþarfaskriffinnska þegar upp er staðið og í öllu falli að hafa upplýsingar fyrir hendi um hvort þetta fyrirkomulag, þetta tilvísanakerfi sem virðist

allt grunnstoðir í því risavaxna verkefni sem er að bæta og tryggja hér áfram gott heilbrigðiskerfi — ef þær upplýsingar liggja ekki fyrir þá er það auðvitað ekki nógu gott.

mjög mikill skilningur fyrir því að beita þessu tilvísanakerfi, af því að þetta fer síðan áfram til sérgreinalækna og það skiptir bara miklu máli, þá er því miður umfangið orðið þannig að það er ekki alveg að skila þeim markmiðum sem af stað var lagt með og þá verðum við að bregðast við. Við erum alveg á þeim stað. Sú vinna gengur að mínu mati bara alveg ágætlega. Varðandi þetta aukna álag, og það er talað um aðgengi, ætla ég bara að benda á að Heilsuvera, þó að hún hafi kallað á aukaverkanir, skriffinnsku, þá erum við að tala um samskipti frá 2015, talandi um stafrænt aðgengi, úr 0 nánast og í um 600.000. Þetta er aðgengi. Um helming af þeim næst að afgreiða þannig að viðkomandi þarf ekki (Forseti hringir.) á frekari þjónustu að halda. Þetta kalla ég aukið aðgengi að þjónustu.

Herra forseti. Það hefur hitnað undir okkur Suðurnesjamönnum í bókstaflegri merkingu að undanförnu en Suðurnesin eru þó ekki sérlega heitt svæði nú um stundir. Ástandið gefur tilefni til ýmissa orðaleikja þó að það sé grafalvarlegt. Grindvíkingar eiga við mikla erfiðleika að stríða og eru enn úti í kuldanum og við sem búum í hinum bæjunum á Suðurnesjum fengum að kenna á afleiðingum náttúruhamfaranna þegar heitavatnslaust varð á öllu svæðinu. Það er ekki þægilegt ástand þó að fullfrískt fólk þoli þetta, dúðað í föðurland og ullarpeysu í traustum húsum. Það var ástæða til að hafa áhyggjur af ungbörnum og eldra fólki sem býr eitt, en sem betur fer gætir öflug félagsþjónusta á Suðurnesjum að fólkinu. Pípulagningamenn svæðisins og aðrir iðnaðarmenn hafa lítið sofið um helgina og unnið hörðum höndum og enn streymir kvika upp undir Svartsengi og það mun gjósa aftur fyrr en seinna. Það er öruggt. Við vitum hins vegar ekki hvenær eða hvar kvikan brýtur sér braut en búsetuöryggi á öllum Suðurnesjum er undir. Ég vil því spyrja hæstv. innviðaráðherra um áætlanir stjórnvalda sem á að keyra eftir núna dagana á milli gosa. Er ekki örugglega til slík áætlun? Hvað hefur verið gert eða verður gert til að fyrirbyggja það að íbúar svæðisins verði án rafmagns og vatns ef orkuverið í Svartsengi getur ekki skaffað slíkt eða flutningskerfi bresta? Hver mun stýra aðgerðum? Hver mun sameina krafta almannavarna, sveitarfélaga, HS Orku og HS Veitna? Er það hæstv. innviðaráðherra sem gengur í þau verk?

og bara af atorku síðustu sólarhringana á Suðurnesjum. Við hvað var verið að vinna? Jú, það var verið að vinna við þau plön sem var búið að setja.

Það var til plan B, það var að leggja lögn yfir hraunið og sú vinna hefur gengið hraðar, held ég, en við höfðum öll væntingar til, sem er frábært og það er bara því fólki að þakka sem þarna var. Þannig að það er alltaf verið að vinna samkvæmt plani og það voru til fleiri plön ef þetta hefði ekki gengið. Varðandi heildarmyndina, af því að það er rétt hjá hv. þingmanni að þegar svona náttúruvá er fyrir hendi þá vitum við auðvitað ekki nákvæmlega hvar gýs og hvar hraunið er, þá er þó búið að kortleggja það eins mikið og hægt er og þær sviðsmyndir teiknaðar upp. Varnaraðgerðir miðast við það. Þetta heyrir undir fjölmörg ráðuneyti og

og reyna að tryggja það og allar aðgerðir hafa miðast við það að hafa plan A, plan B og plan B eftir því hvaða atburður verður, hvar veikleikarnir koma fram eða

setji fram áætlun um hvernig bregðast mætti við ef slíkt myndi gerast, og það gæti gerst innan fárra vikna. Orkuverið í Svartsengi er íbúum Suðurnesja afar mikilvægt en það er í eigu einkaaðila sem eru með önnur markmið en opinberir aðilar í slíkum rekstri. Þetta á bæði

uppi á Suðurnesjum að lykilfyrirtækin séu í einkaeigu? Flækir það málin þegar gera þarf kröfu á fyrirtækin að fara í aðgerðir sem eru kostnaðarsamar en nauðsynlegar? Hvar eru mörkin á milli ríkisins og einkafyrirtækis í þeim efnum? Eru samfélagslegar skuldbindingar þessara fyrirtækja að einhverju leyti formlegar? Hér spruttu fram mjög margar spurningar sem er alveg hægt að taka í heila sérstaka umræðu og jafnvel tvöfalda, vegna þess að þetta eru sannarlega áskoranir. En ég vil bara segja eins og er að ég hef ekki séð það í þessu ferli núna að það hafi skipt máli. Mér sýnist öll fyrirtæki vinna hörðum höndum að því að tryggja þessa þjónustu. Það reynir hins vegar á og mér finnst eðlilegt að við í þessum sal og víðar tökum þessa umræðu almennt en ekki endilega hér til að svara stuttri fyrirspurn á hálfri mínútu. Ég vil nefnilega koma því að það var rangt sem kom fram að hefði verið farið að tillögum um varahitaveitu þá hefði verið nóg vatn. Það hefði tekið miklu lengri tíma þó að sú ákvörðun hefði verið tekin um miðjan nóvember, það hefði ekki verið hér vatn.

Það verður vissulega vandamál ef einhver sú sviðsmynd birtist okkur (Forseti hringir.) þar sem rafmagn og hiti er aftur undir áskorun. Það er unnið að því að koma upp fleiri varaleiðum en við erum auðvitað svolítið í kappi við náttúruna og verðum líka stundum að vona það besta.

Það sem búið er að gerast varðandi heita vatnið er náttúrlega verkfræðilegt undur og samfélagslegt undur. Samfélagið hefur staðið saman þannig að rafkerfin brenni nú ekki yfir í þessum kulda og ber að þakka fyrir það.

Því langaði mig að koma með opna spurningu til hæstv. innviðaráðherra: Hvernig ætlum við að aðlaga okkur þessum breyttu aðstæðum varðandi þá fjölmörgu innviði sem eru á svæðinu, sem eru þá náttúrlega samgöngurnar

og ekki eru orðnir skemmdir til þess að lifa með þannig að við getum þá gert einhverjar áætlanir? Hvernig ætlum við að nýta þá innviði sem við höfum og viðhalda og laga þá grunninnviði sem hafa orðið fyrir skemmdum til þess að reyna að halda ljósunum kveiktum á meðan þetta skeið stendur yfir?

tek undir og ítreka þakkir til einmitt samfélagsins og aðdáunarvert hvernig það tókst á við þetta á jákvæðan og skynsamlegan og samheldinn hátt og í raun eina leiðin til að takast á við svona. En það er rétt hjá hv. þingmanni að þetta er ekki alveg nýtt.

kláraðist að mestu leyti á fyrri hluta ársins 2023 og við höfum síðan verið að vinna á grunni þessa og tekið ákvarðanir um þetta. Greining þessa hóps var kynnt fyrir ríkisstjórn. Hún sýndi þá að fjölmargar aðgerðir voru í gangi hjá öllum aðilum sem styrkja innviði í rekstri og í vá. Ýmsar hugmyndir komu fram um flýtingu eða frekari styrkingu

Þetta eru líka vegir að stórum vinnustað eins og Bláa lóninu, sem er 800 manna vinnustaður. Það eru hótel þarna á svæðinu og orkuverið sjálft. Svo erum við með gríðarlega mikilvæga höfn sem hefur verið ein stærsta

Það er einmitt ágætt að geta endað á þessu. Það er nefnilega svo mikilvægt að við höfum þá sterku sýn að þó að við þurfum virkilega að takast á við skemmdir og gera við alls konar skemmdir í innviðum veitna, vega eða hvað það er, þá er það einmitt verkefnið því að fram á við erum við að horfa til þess að á einhverjum tímapunkti gengur þetta yfir og ef þetta gengur yfir með þeim hætti að það verður ekki búið að skemma og eyðileggja hreinlega allt — tölum bara um Grindavík

Síðan erum við með ýmsar aðrar leiðir til að koma til móts við Grindavík og styrkja stjórnsýslu, fjárhag og annað í gegnum bæjarstjórnina, samkomulag sem við erum að gera, samningur sem við erum að gera við Grindavíkurbæ, samskipti við almannavarnir o.s.frv. En ég vil bara taka undir með hv. þingmanni að það er mikilvægt að við horfumst í augu við að það getur farið svo að allt fari nokkuð vel þrátt fyrir að það hafi gengið illa um tíma og þá eigum við að eiga möguleika á að halda áfram þeirri starfsemi sem þarna er.

Unnið hefur verið myrkranna á milli við að koma heitu vatni aftur á Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ og Voga og samvinna og samheldni íbúa verið aðdáunarverð. Það má eiginlega segja að það sé hreint kraftaverk að heitt vatn sé nú að flæða til svæðisins. Sem íbúi í Reykjanesbæ þekki ég frá fyrstu hendi þær hamfarir sem hafa gengið yfir Reykjanesskagann en þetta er, og ég vil segja það hér, viðvarandi náttúruvá. Ég vil því þakka forseta fyrir að vel hafi verið tekið í bón mína um að viðkomandi ráðherra eða ráðherrar komi fyrir þingið og upplýsi okkur um stöðuna, hvað hefur verið farið í, hvað er fram undan og hvernig við getum tryggt öryggi íbúa og innviða á svæðinu. Það er ástæðan fyrir að ég kem hér upp og ég vænti þess að þetta verði sett á dagskrá þingsins hið allra fyrsta enda mjög mikilvægt að sú umræða fari fram hér á Alþingi. tilefni af ummælum hv. þingmanns vill forseti geta þess að verið er að reyna að finna form á þá umræðu sem hv. þingmaður gerði hér að umtalsefni og vonir standa til þess að þetta geti farið fram

Við þurfum að muna að það eru kannski þrjár til fjórar vikur í næsta eldgos og það eldgos gæti verið þannig að það flæði yfir nýju lögnina sem var lögð eða lögnina á öðrum stað eða yfir Svartsengi sjálft. Við þurfum virkilega að fá að ræða hér inni ekki bara plan A og ekki bara plan B heldur hvort ekki sé byrjað á plani C, D og E, E, hver þau plön eru, hvernig var byrjað á þeim og hvenær, og ef við þurfum að samþykkja einhverja peninga þá viljum við gera það sem fyrst. Forseti ítrekar það sem áður er sagt, að það verður leitast við að skipuleggja umræðu eins og hér hefur verið vikið að á morgun. En auðvitað eru tækifæri þingmanna fjölmörg til þess að taka til máls um einstök atriði að þessu leyti,

lögum um tryggingagjald og lögum um tekjuskatt, er snúa að náttúruhamförum í Grindavíkurbæ. Með frumvarpinu er lagt til að heimild launagreiðanda í Grindavíkurbæ til að fresta staðgreiðslu tekjuskatts, útsvars og tryggingagjalds verði framlengd. Jafnframt kveður frumvarpið á um framlengingu til loka aprílmánaðar 2024 á ákvæði til bráðabirgða í lögum um tekjuskatt, nr. 90/2003, þess efnis að sérstök eftirgjöf vaxta og verðbóta af skuldum manna utan atvinnurekstrar, vegna nóvember og desember 2023 og janúar 2024, af lánum sem tekin hafa verið vegna kaupa eða byggingar á íbúðarhúsnæði til eigin nota, teljist ekki til skattskyldra teljist ekki til skattskyldra tekna við álagningu opinberra gjalda á árunum 2024 og 2025, að því gefnu að um sé að ræða vexti og verðbætur vegna áhvílandi lána á íbúðarhúsnæði.

frekari glöggvunar fyrir þingmenn er vert að reifa stuttlega innihald frumvarpsins en því er ætlað að milda neikvæð áhrif á lausafjárstöðu rekstraraðila vegna jarðhræringa og eldsumbrota sem hófust í og við Grindavíkurbæ 10. nóvember 2023. Meiri hlutinn í efnahags- og viðskiptanefnd telur áríðandi að frumvarp þetta nái fram að ganga sem fyrst enda feli það í sér aðgerðir sem ætlað er að koma til móts við þarfir Grindvíkinga og rekstraraðila í bænum vegna þess hættu- og óvissuástands sem þar ríkir. Jafnframt telur meiri hlutinn mikilvægt að úrræðin verði endurskoðuð tímanlega og metið hvort þörf sé á frekari framlengingu á gildistímum. Meiri hluti efnahags- og viðskiptanefndar leggur til breytingar á frumvarpinu sem þó eru ekki stórvægilegar.

að sækja um að fresta þeim greiðslum þannig að þær skiptist á fjóra gjalddaga og verða gjalddagar og eindagar þeirra 15. september, 15. október, 17. nóvember og 15. desember 2025. Umsókn um aukinn frest skal beina til Skattsins eigi síðar en 31. janúar 2025. Í umsögn Samtaka atvinnulífsins sagði um ákvæðið að eðlilegast væri að fresturinn yrði framlengdur áður en eindagi gengi í garð. Að höfðu samráði við ráðuneytið leggur meiri hlutinn því til að sú breyting verði gerð að umsóknir um aukinn frest skuli berast eigi síðar en 10. janúar 2025 til Skattsins og skal Skatturinn afgreiða umsókn fyrir 15. janúar 2025. Þar af leiðandi yrðu umsóknir afgreiddar fyrir eindaga

árs 2025. Meiri hlutinn fellst á það með ráðuneytinu að óvenjulegt sé að skilyrða heimild til frestunar á greiðslum við atriði sem ekki eru komin til framkvæmda og gerir því viðeigandi orðalagsbreytingar sem ekki hafa í för með sér efnislega breytingu á skilyrðum.

Umrætt frumvarp er aðeins eitt skref af mörgum til að koma til móts við samfélagið í Grindavík sem eins og alþjóð veit hefur orðið fyrir gríðarlegum áföllum. Önnur úrræði snúa að launastyrk, leigustyrk, rekstrarstyrk og svo kaupum á húsnæði í Grindavík svo eitthvað sé nefnt. Þetta eru allt úrræði sem eru gríðarlega mikilvæg. Hef ég nú gert grein fyrir þessu skrefi og framlagningu þess og vænti þess að málið fái framgang sem fyrst. Það verður ekki ofsögum sagt að mikið hefur verið lagt á Grindvíkinga og raunar Suðurnesjamenn alla á undanförnum mánuðum og misserum og ég vænti þess að þetta ágæta frumvarp fái snögga afgreiðslu hér í þinginu og málefnalega umræðu eins og verið hefur um þau frumvörp sem snúa að aðstoð við Grindavík, Grindvíkinga og atvinnulífið þar.

Með frumvarpinu er kveðið á um að rekstrarleyfisskyld gististarfsemi skuli vera í samþykktu atvinnuhúsnæði. Verði frumvarpið að lögum verður því ekki lengur heimilt að gefa út leyfi til reksturs gististaða í íbúðarhúsnæði eins og núgildandi lög heimila og eitthvað hefur borið á. Til að tryggja að umrædd breyting nái markmiði sínu er einnig með frumvarpinu kveðið á um skyldu til að tilgreina á aðaluppdráttum húsnæðis að húsnæðið tilheyri notkunarflokki 4 samkvæmt byggingarreglugerð þegar sótt er um rekstrarleyfi fyrir gististarfsemi. Með þessu verða skýrari skil á milli íbúðarhúsnæðis og atvinnuhúsnæðis þegar kemur að gistingu og horft til raunverulegrar notkunar húsnæðis. Frumvarpið er hluti af mótvægisaðgerðum ríkisstjórnarinnar á framboðshlið íbúðarhúsnæðis á suðvesturhorni landsins og liður í því að mæta eftirspurn eftir íbúðarhúsnæði. Með frumvarpinu er þannig þrengt að þeim skilyrðum sem gilda um útgáfu rekstrarleyfis til gististarfsemi og tryggt að það verði í samþykktu atvinnuhúsnæði. Til framtíðar er líklegt að þessi breyting leiði til þess að rekstraraðilar breyti starfsemi sinni til samræmis við lögin og að framboð íbúðarhúsnæðis muni í kjölfarið aukast. Rétt er að geta þess að frumvarpið hefur ekki áhrif á skráningarskylda heimagistingu til 90 daga, þ.e. gistingu sem heimilar einstaklingum að leigja út heimili sitt í allt að 90 daga á hverju almanaksári.

Með frumvarpinu er sveitarfélögum auðveldað að stýra rekstrarleyfisskyldri gististarfsemi innan svæðis þar sem gert er ráð fyrir blandaðri byggð íbúðar- og atvinnuhúsnæðis. Verði frumvarpið að lögum er horft til horft til raunverulegrar notkunar húsnæðis og mun það stuðla að því að álagning skatta verði í samræmi við raunverulega notkun húsnæðis. Ólíkt heimagistingu er litið á rekstrarleyfisskylda gististarfsemi sem atvinnustarfsemi og er tekjuskattur af slíkri starfsemi því hærri en af heimagistingu. Samkvæmt upplýsingum frá byggingarfulltrúa Reykjavíkurborgar er 301 rekstrarleyfi skráð á höfuðborgarsvæðinu fyrir gististaði í samþykktu íbúðarhúsnæði. Er því ljóst að sveitarfélögin eru að verða af tekjum vegna þessa og er m.a. verið að bregðast við því með frumvarpi þessu. Verði frumvarpið að lögum mun það enn fremur tryggja fullnægjandi eldvarnareftirlit, forvarnir og viðbúnað við eldsvoða til verndar lífi og heilsu fólks, eignum og umhverfi. Er það gert með því að kveða á um skyldu til að tilgreina á aðaluppdráttum að húsnæði tilheyri notkunarflokki 4 samkvæmt byggingarreglugerð þegar sótt er um rekstrarleyfi fyrir gististarfsemi. Þannig er tryggt að húsnæði sem fyrirhugað er undir rekstrarleyfisskylda gististarfsemi þurfi undantekningarlaust að uppfylla kröfur í samræmi við notkunarflokk 4 í byggingarreglugerð, svo sem hvað brunahólfun milli gistiherbergja varðar. Breytingin mun auðvelda slökkviliði að sinna fullnægjandi úttektum og brunaeftirliti í samræmi við raunverulega notkun húsnæðis á grundvelli reglugerðar um eldvarnir og eldvarnareftirlit, nr. Virðulegur forseti. Verði frumvarpið að lögum mun það ekki hafa áhrif á útgefin rekstrarleyfi fyrir gististarfsemi sem eru 1.907 á landsvísu og eru gefin út á kennitölu einstaklings eða félags, þ.e. þ.e. frumvarpið mun ekki hafa afturvirk áhrif og er það í samræmi við almenn ákvæði stjórnarskrár um atvinnufrelsi og eignarréttindi. Frumvarpið er, eins og áður hefur komið fram, liður í mótvægisaðgerðum ríkisstjórnarinnar á framboðshlið íbúðarhúsnæðis. Til skoðunar eru frekari aðgerðir á því sviði sem snúa m.a. að aukinni áherslu og framlagi til eftirlits með heimagistingu og rekstrarleyfisskyldri gististarfsemi sem kynntar verða síðar í þessari viku sem og endurskoðun á ákveðnum þáttum er varða heimagistingu til allt að 90 daga með það fyrir augum að unnið verði að því að losa um íbúðir sem nýttar eru í skammtímaleigu til að mæta eftirspurn á húsnæðismarkaði. Frumvarpið var unnið í góðri samvinnu við sýslumanninn á höfuðborgarsvæðinu og slökkviliðið á höfuðborgarsvæðinu. Auk þess var við gerð frumvarpsins fundað með fulltrúum innviðaráðuneytis, Mannvirkjastofnunar og Sambands íslenskra sveitarfélaga.

sem hefur þann yfirlýsta tilgang að gera breytingar á þeirri neikvæðu stöðu sem hefur skapast á framboði íbúðarhúsnæðis til búsetu á liðnum árum og ráðherra hefur fjallað ágætlega um. En það verður þó að segjast að hér virðist löggjafinn ætla löggjafinn ætla að missa af gullnu tækifæri til að gera þær breytingar sem kallað hefur verið eftir á undanförnum árum til þess að jafna leikinn á húsnæðismarkaði, auk þess sem þessar breytingar munu ekki gera nokkurn skapaðan hlut til að bregðast við vanda Grindvíkinga sérstaklega.

Ég ítreka að ég skynja mikinn vilja til þess að leiðrétta þau mistök sem gerð voru með Þórdísarreglugerðinni 2018, en svo virðist sem viðleitni hæstv. ráðherra í þessu frumvarpi muni ekki fela í sér eina einustu leiðréttingu á þeirri þróun sem hefur skapast á leigumarkaði og þarf að leiðrétta án tafar. Ef ég hef rangt fyrir mér í þessari ályktun þá myndi ég gjarnan þiggja útskýringu á því frá ráðherra. Ég sé ekki mikla yfirferð á því hvers vegna ekki var ráðist í að leiðrétta þennan vanda afturvirkt. Í umfjöllun frumvarpsins er komið með mjög takmörkuðum hætti inn á þýðingu gildandi stjórnarskrárákvæða sem kunna að hafa áhrif á starfsemi sem þessa. En ég ítreka beiðni mína um að fá útskýringu á því af hverju við tökum ekki skrefið alla leið

og er það í samræmi við almenn ákvæði stjórnarskrár um atvinnufrelsi og eignarréttindi. Við getum að sjálfsögðu fjallað um það og stjórnarskrána og mikilvægi þess að hér ríki atvinnufrelsi og að við virðum eignarréttindi þeirra sem hafa til þeirra unnið.

það er ljóst að ríkisstjórnin er að fara í fleiri aðgerðir til að sinna þessari framboðshlið vegna þess að við sjáum að það hefur þrengst verulega um á húsnæðismarkaði og horfurnar næstu 2–3 árin árin eru heldur ekkert sérstaklega bjartar. En hafandi sagt það þá er ég ekki í nokkrum vafa um að hér er verið að taka mjög mikilvægt skref vegna þess að mikið af því íbúðarhúsnæði sem var hugsað fyrir íbúðir og leigumarkaðinn fór í aðra starfsemi og við erum auðvitað að koma í veg fyrir með þessu frumvarpi að svo verði áfram. En ég vísa í atvinnufrelsi og stjórnarskrána varðandi það hvers vegna við höfum ekki farið í það að gera þetta afturvirkt.

en svo, en auðvitað er það þörfin sem knýr á um þessar breytingar. Það bráðvantar framboð af almennu leiguhúsnæði og við vitum að það eru fleiri hundruð íbúða sem ættu með réttu að vera leigðar út til langtímabúsetu. Ráðherra minntist áðan á 1.907 leyfishafa eða leyfi sem útgefin hafi verið.

Löggjafinn getur og á að bregðast við þegar hann sér fram á ójafnvægi á markaði og í samfélaginu öllu. Það er mikill misskilningur og ég vil bara biðja þingheim og samfélagið í heild sinni um að taka því með miklum fyrirvara þegar vísað er í það hér að stjórnarskráin

Virðulegur forseti. Það er alveg ljóst að hér er verið að taka á ákveðnum ágöllum í þeirri reglugerð og þeim lögum sem við voru höfð fyrir þetta frumvarp, þannig að ég held að hv. þingmaður hljóti nú að virða það að hér er verið að taka skref fram á við í því að til framtíðar er í fyrsta lagi verið að auka framboðið.

orð hv. þingmanns. Í þriðja lagi vil ég nefna það að þetta eru ekki einu aðgerðirnar sem við erum að fara í varðandi heimagistingu. Við erum að fara í aukið samstarf með sýslumanninum til að til að auka eftirlit með heimagistingu hér á höfuðborgarsvæðinu og víðar og hvetja til þess að það sé allt uppi á borðum hvað það varðar. Við höfum áður farið í svona samstarf og það hefur skilað mjög miklu. Það er hins vegar ekki hægt að horfa fram hjá því varðandi þetta fyrirkomulag samkvæmt höfðatölu er mjög mikið af íbúðarhúsnæði í heimagistingu. Þessi starfsemi hefur verið nokkuð áberandi og þess vegna erum við að taka á henni og ég tel að það sé mjög jákvætt. Eins og ég hef sagt áður þá erum við líka að fara að kynna frekari aðgerðir til þess að efla framboðshliðina. Svo vil ég líka nefna að eftir að Hagstofan leiðrétti sínar tölur um mannfjölda þá er þessi

að sjálfsögðu. Ég er alltaf að segja þetta en ég meina það sem ég segi: Það er okkur í Samfylkingunni mjög mikilvægt að fram af einurð í þeim aðgerðum sem varða hið mikla almannavarnaástand og það mikla óróleikaástand sem skapast hefur núna á Reykjanesskaga. Við höfum sýnt það í verki. Við erum svo sannarlega samvinnufús þegar

lengi einblínt á þennan hluta leigumarkaðarins vegna þess að hér hefur ójafnvægi skapast sem er mannanna verk. 2016 voru gerðar breytingar á reglugerð sem varða sérstaklega mismunandi flokka gististarfsemi í heimahúsum annars vegar og atvinnustarfsemi hins vegar. Einhverra hluta vegna, og við höfum aldrei fengið nægilega góðar skýringar á því hvers vegna svo var, var sú breyting gerð í þáverandi ráðuneyti ferðamála

Það er ekkert eðlilegt við það að þessir atvinnurekendur, sem leigja út sínar margar hverjar glæsilegu fasteignir sem ættu með réttu að vera nýttar úti á hinum almenna leigumarkaði undir íbúa sem eru hér búsettir til langs tíma

Ég veit það og það er bara þverpólitísk sátt um þetta sem ég var að segja að mörgu leyti, þó að það endurspeglist kannski ekki í verkum þessarar

keypt sér íbúðir og hafið rekstur ef þeim hugnast svo. Að segja að þetta sé ekki mögulegt út frá stjórnarskránni er að mörgu leyti fyrirsláttur. Auðvitað er alltaf hægt að stilla upp þeirri stöðu þegar við skerðum réttindi sem löggjafi, en við sem löggjafi höfum einfaldlega mjög ríkum skyldum að gegna líka. Við sem löggjafi, Alþingi Íslendinga, höfum mjög ríkum skyldum að gegna við að veita fólki virka vernd frá misrétti. Og eina ákvæði stjórnarskrárinnar sem mér dettur í fljótu bragði í hug að gæti bara hreinlega verið aðstaðan hérna núna er það að við munum sjá tvo hópa;

og bið ykkur um að kynna ykkur þá dóma sem fjallað hafa um sambærileg mál sem varða mörg hver sjávarútveginn. Þetta varðar ýmsar búgreinar í þessu landi þar sem verið er að gera ákveðnar breytingar þar sem aðilar sem sækja um leyfi síðar njóta einhvern veginn lakari kjara.

það er ekki ætlunin að gera neinar breytingar á því umhverfi sem hefur skapast þá erum við að bregðast almennum leigjendum í þessu landi og leigjendur eiga líka bara hreinlega skilið svör um af hverju

Eru það almannahagsmunir að við búum til þannig stöðu á leigumarkaði að þeir sem raunverulega eru að leigja út íbúðir í atvinnuskyni

sem slær mig mjög illa sem stjórnsýslulögfræðing, sem hefur nota bene starfað hjá sveitarfélögum og stjórnsýslunni í að verða 15 ár. Það er ekkert sem slær mig við þá ákvörðun sem stórt eða íþyngjandi skref. Jú, jú, vissulega er það íþyngjandi, ég ætla ekkert að gera lítið úr því.

Við munum halda þessu máli á lofti og ítrekum það að hér er verið að búa til tvo hópa

Virðulegur forseti. Það er nú svo að það er ekki hægt að afturkalla þegar útgefin leyfi nema að baka ríkissjóði bótaskyldu. Það eru þær upplýsingar sem við höfum í ráðuneytinu. að þetta brjóti gegn lögmætum væntingum og lögmætisreglunni. Leyfin eru fengin í góðri trú og það er ákveðinn fyrirsjáanleiki og gagnsæi sem verður að gilda í opinberri stjórnsýslu, Þetta eru hrein og hefðbundin lagaskil í frumvarpinu. Við getum sett íþyngjandi reglur til framtíðar en ekki afturvirkt. Þetta eru þær upplýsingar sem ég hef úr mínu ráðuneyti þannig að að ef hv. þingmaður er með ríkan vilja til að greiða bætur til handa þeim sem hafa fengið þessi leyfi og það sé í anda jafnaðarmannastefnunnar þá eru það alveg nýjar upplýsingar fyrir okkur í Framsókn. En við skulum alveg hafa það á hreinu að hér er mjög mikilvægt frumvarp þar sem er verið að taka á starfsemi sem hefur ekki verið að greiða ákveðna skatta eins og henni ber að gera. Ég verð að segja að það kemur dálítið á óvart hvernig hv. þingmaður nálgast viðfangsefnið því að næstu skrefin er þau að taka ákveðin skref til þess að ná enn betur utan um þetta mál sem er frekara átak í eftirliti með þessari starfsemi. Eins höfum við verið að skoða hvort það eigi að hækka hámarkssektargreiðslur og annað slíkt. Þannig að ég vísa því algjörlega á bug hér að við séum í fyrsta lagi að vernda einhverja ákveðna hópa

að leggja fram ákveðnar breytingar á sínu skipulagsvaldi.

nokkuð sammála því að það sé mikilvægt að þetta frumvarp nái fram að ganga. Nú er frumvarpið að fara til nefndar og það kann að vera að hv. þingmaður sé kominn með einhverja nýja nálgun á að það sé hægt að fara í svona íþyngjandi aðgerðir afturvirkt án þess að ríkissjóður sé kominn með bótaskyldu. Ég hvet hv. þingmann til þess að fara í þá vinnu í nefndinni og sjá hvort það sé eitthvað þarna. Ég er hins vegar á þeirri skoðun að það sé alveg gríðarlega mikilvægt að um allt sem við gerum, framkvæmdarvaldið og löggjafinn, ríki gagnsæi. Við þurfum að passa upp á að þegar það eru komnar ákveðnar réttmætar væntingar um ákveðna starfsemi sem féll undir þá löggjöf sem var við lýði, að jafnvel þótt við séum mögulega ósammála því og teljum að þarna sé löggjöf eða reglugerð sem sé ekki góð fyrir samfélagsþróunina þá er það auðvitað bara svo að þá þarf að breyta lögum. Við gerum það á ákveðinn hátt þar sem fyrirsjáanleiki og gagnsæi ræður för. Við göngum ekki á réttmætar væntingar en höfum þó skilning á því að geri ríkisvaldið það eða framkvæmdarvaldið, og löggjafinn er sammála því, þá kunni það að baka ríkissjóði ákveðna skaðabótakröfu. Ég tel að ríkissjóður þurfi að passa upp á hverja einustu krónu, sérstaklega núna á þessum tímum. En ég fullvissa hv. þingmann um að nú er málið að fara til nefndar og þá kann að vera að það séu einhverjar nýjar nálganir sem okkur er ekki kunnugt um í ráðuneytinu og við erum nú þeirrar gerðar að ef það kemur einhver nýsköpun sem við teljum að sé góð fyrir samfélagið okkar þá lítum við til hennar.

Hæstv. forseti. Ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um meðferð sakamála, lögum um meðferð einkamála og lögum um gjaldþrotaskipti o.fl. Á undanförnum misserum hefur dómsmálaráðuneytið unnið að því með stofnunum á málefnasviði þess að gera réttarvörslukerfið stafrænt og er réttarvörslugátt samheiti yfir verkefni sem unnið hefur verið að í því skyni. Hefur réttarvörslugátt til að mynda verið notuð til að miðla gögnum í rannsóknarmálum lögreglu fyrir héraðsdómstólum. Með þessu frumvarpi er stigin enn stærri skref á stafrænni vegferð réttarvörslukerfisins með því að ryðja úr vegi hindrunum í gildandi löggjöf og skapa þannig forsendur fyrir nýtingu tæknilausna í auknum mæli. Markmið breytingartillagnanna eru í grundvallaratriðum þríþætt. Í fyrsta lagi að einfalda málsmeðferð fyrir dómstólum og skapa grundvöll til nýtingar notendavænna tæknilausna án þess að gæðum og réttaröryggi verði teflt í tvísýnu. Í öðru lagi er ætlunin að bæta aðgengi að dómstólum og einfalda samskipti milli þeirra sem koma að meðferð mála, m.a. lögreglu, auk þess að auka skilvirkni og hagkvæmni í starfsemi þeirra sem vinna eftir réttarfarslöggjöfinni. Í þriðja lagi er markmiðið að draga úr sóun og neikvæðum umhverfisáhrifum í réttarvörslukerfinu með því að skapa forsendur til að draga úr bílferðum og notkun pappírs. Helstu efnisatriði frumvarpsins eru eftirfarandi: Lagt er til að fest verði í lög um meðferð einkamála og lög um meðferð sakamála almennt ákvæði sem taki af öll tvímæli um að stafræn og rafræn málsmeðferð í réttarvörslukerfinu sé jafngild því að hún væri viðhöfð á pappír. Sömuleiðis er horfið frá því að tiltaka í lögum fjölda eintaka málsgagna og undirritun þeirra með eigin hendi. Þá eru lagðar til orðalagsbreytingar sem betur þykja lýsa tæknilega hlutlausri málsmeðferð. Þá er lagt til að festa í sessi, í almenn ákvæði laga um meðferð einkamála og laga um meðferð sakamála, heimildir til að nota fjarfundarbúnað við vissar aðstæður við rekstur slíkra mála fyrir dómi og við skýrslugjöf hjá lögreglu. Frá upphafi kórónuveirufaraldurs hafa heimildir til rafrænna gagnasendinga og notkunar fjarfundarbúnaðar við rekstur dómsmála verið til bráðabirgða í þessu lögum. Þær heimildir voru síðast framlengdar til 30. júní á þessu ári með lögum nr. 98/2023. Í ljósi góðrar reynslu af því fyrirkomulagi hefur verið unnið að því undanfarin misseri að koma þeim í varanlegt form. Afrakstur þeirrar vinnu birtist nú í frumvarpi þessu. Ríkt tillit hefur verið tekið til meginreglna um réttláta málsmeðferð, samanber 70. gr. stjórnarskrárinnar og 6. gr. mannréttindasáttmála Evrópu. Gildir það bæði um einka- og sakamál, en hefur sýnu meiri þýðingu í sakamálum, enda grundvallaratriði að réttindi sakaðra manna séu tryggð við rannsókn og meðferð máls fyrir dómi, jafnvel þótt notast sé við fjarfundarbúnað. Þá er í frumvarpinu sömuleiðis lagt til að heimilt verði að birta ákærur og önnur gögn sem sami birtingarháttur gildir um í stafrænu pósthólfi í miðlægri þjónustugátt stjórnvalda á vefnum island.is. Nánar tiltekið er lagt til að ákæra teljist réttilega birt í stafrænu pósthólfi þegar viðkomandi hefur staðfest móttöku hennar þar. Þessi aðferð þykir sameina kosti þess að gera birtingar stafrænar, svo sem varðandi kostnað og tímasparnað, án þess að vegið sé að réttaröryggi, einkum rétti sakaðra manna til réttlátrar málsmeðferðar fyrir dómi, samanber fyrrnefnd ákvæði stjórnarskrár og mannréttindasáttmála Evrópu. Jafnframt er með frumvarpinu lagt til aukið samræmi fyrir öll þrjú dómstigin um þau ákvæði laga sem varða dóma- og þingbækur, í málum sem rekin eru eftir ákvæðum laga um meðferð einkamála og laga um meðferð sakamála. Þá eru lagðar til breytingar á lögum um meðferð sakamála um nafnleynd lögreglumanna og annars starfsfólks lögreglu við skýrslugjafir sakaðra manna og vitna við rannsókn sakamála og meðferð slíkra mála fyrir dómi. Loks er í frumvarpinu mælt fyrir um þá breytingu á lögum um gjaldþrotaskipti o.fl., að heimilt verði að lýsa kröfu fyrir skiptastjóra hvort heldur sem er með stafrænum, rafrænum eða bréflegum hætti, í stað þess að kröfulýsing verði að berast á pappír líkt og í dag. Hæstv. forseti. Nú hef ég farið yfir helstu atriði frumvarpsins og meginmarkmiðs þess, en að öðru leyti vísast til greinargerðar frumvarpsins og skýringa við einstök ákvæði þess. Ég legg til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til hv. allsherjar- og menntamálanefndar og 2. umræðu.

Frú forseti. Ég þakka hæstv. dómsmálaráðherra fyrir yfirferð yfir þetta um margt góða frumvarp. Það er eitt sem mig langar til að vekja athygli á og það er meðferð rafrænna gagna í sakamálum.

í því máli á rafrænu formi þar sem hann hefði getað nýtt þær eins og honum hentaði. Slík gögn eru gríðarlega viðkvæm, frú forseti, og mjög mikilvægt að haft sé í huga að vernda þau með öllum tiltækum ráðum.

að koma því að að réttur lögmanna og ákærðra til slíkra gagna verði að einhverju leyti takmarkaður þannig að þau gögn séu ekki bara send með opnum tölvupósti eða á einhvern slíkan hátt.

Í þessu frumvarpi er aftur á móti eingöngu verið að taka á meðferð gagna með rafrænum og stafrænum hætti en ekki miðlun gagnanna.

að allur aðgangur að gögnum og hverjir eiga að hafa aðgang að þeim verður að vera

að tilkynningu sem á grundvelli laga þessara er afhent eða send milli þeirra sem aðkomu eiga að máli er heimilt að miðla á rafrænu eða stafrænu formi. Við vitum náttúrlega að þegar kemur til þess að túlka lög er orðalagið það sem skiptir máli oft og tíðum. Þess vegna er lögfræði oft og tíðum nefnd list orðsins frekar en nokkurs annars. Ég geri Ég geri mér grein fyrir því að þetta frumvarp snertir ekki þessi mál beint og ég þakka hæstv. dómsmálaráðherra fyrir að lýsa yfir vilja til þess að tryggja að slík viðkvæm gögn séu örugg, en við getum væntanlega líka skoðað þetta í allsherjar- og menntamálanefnd þegar þetta kemur til skoðunar hjá okkur. Ég vil bara ítreka það að það er svo mikilvægt að gögn af þessum toga séu varin þannig, með friðhelgi brotaþola í huga, að enginn möguleiki sé á því að þau þau fari í einhvers konar umferð eða séu aðgengileg nema bara í mjög þröngu og takmörkuðu rými, hvort sem það er stafrænt rými eða jarðbundið rými.

að hægt sé að senda viðkvæm gögn á milli aðila, það sé gert með öruggum hætti og að öryggi gagnanna sé gætt. Ráðherra hefur ekki orðið var við annað en að mjög mikil meðvitund sé um það hjá þeim sem komu að gerð þessa frumvarps og hafa komið að þessum stafrænu breytingum innan réttarvörslukerfisins, að vanda mjög til verka.

Umsagnir sem borist hafa um málið hafa almennt verið mjög jákvæðar. Fjölmargir einstaklingar glíma við ofvirkni og athyglisbrest sem í daglegu tali er kallað ADHD.

eiga einnig oft við aðra erfiðleika að stríða. Ákveðinn hópur er t.d. með sértæka námsörðugleika og alvarlegir félags- og hegðunarerfiðleikar eru ekki óalgengir. Þeim er mjög hætt við að þróa með sér mótþróahegðun. Kvíði og depurð er algeng og mörg þessara barna sýna einkenni áráttuhegðunar. Börn með athyglisbrest með ofvirkni hafa sín séreinkenni. Oft eiga þau í erfiðleikum með að hafa gagn af útskýringum eða tiltali, yfirfæra reynslu sína á nýjar aðstæður og verða oft að finna upp hjólið upp á nýtt í hvert einasta skipti. eiga erfitt með að skipuleggja sig og sætta sig við að fullorðna fólki sé ekki alltaf sjálfu sér samkvæmt út frá sjónarhóli barnsins séð. Þau hafa einnig oft mikla þörf fyrir að fullorðna fólkið skipuleggi fyrir þau, komi þeim af stað og hafi alltaf vakandi auga á þeim. Til að gefa betri mynd af því hvað er frábrugðið við uppeldi barna með ADHD og aðra taugaþroskaröskun þá vil ég lesa upp nokkur atriði úr erindi Garðars Viborgs sálfræðings um uppeldi barna. „Viðhorf foreldranna mótast af mörgum þáttum, t.d. af eigin uppeldi, menntun, gildismati, skapferli og fleiri mannlegum þáttum. Foreldrar verða að læra að þekkja sjálfa sig og börnin sín og þeir hafa valdið til að skapa jákvætt umhverfi. [Barn með ADHD] þarf að hafa fáar en skýrar reglur og fastar skorður á deginum. Samvinna foreldra er einnig mikilvægt atriði. Æskilegt er að foreldrar geri sér grein fyrir því hvað er jákvæð og hvað er neikvæð hegðun hjá barninu og vera sammála um það. Þeir verða að vita við hvað er miðað þegar hrósað er eða skammað. Börn eru oft skömmuð of mikið. Foreldrar verða að vera samkvæmir sjálfum sér og reyna að bregðast alltaf eins við sambærilegum aðstæðum, gera sér grein fyrir hvenær barnið er erfitt og hvenær hegðun barnsins er áhrif frá foreldri. Hrós gefur meiri árangur í uppeldi en skammir. Mikilvægt er að sýna sterk, jákvæð viðbrögð við góðri frammistöðu barnanna. Vitsmunaleg úrvinnsla, atburður, hugsun, tilfinning og hegðun eru mikilvægir þættir í uppeldi allra barna. Þau verða að læra á umhverfið, samskiptareglur, tilfinningaleg viðbrögð, orsök og afleiðingu. Sjálfstjórn foreldranna er einn mikilvægasti þátturinn í uppeldi allra barna“ — og enn þá mikilvægari í uppeldi barna með ADHD. Eins

sem ADHD er, sérstaklega þar sem foreldrar verða að aðlaga sig að upplifun og einkennum barnanna. Oft kemur það fyrir að foreldrar finna fyrir óvissu í uppeldinu og eiga erfitt með að ákveða næstu skref. Allflestir foreldrar vilja gera sitt besta fyrir börnin sín og margir foreldrar kynna sér ADHD og allt sem taugaþroskaröskunin felur í sér. Sumir leita sér aðstoðar hjá sérfræðingum. Flutningsmenn telja það nauðsynlegt að foreldrar hafi aðgang að fræðslu og þjálfun fyrir foreldra og séu hvattir til þess að sækja þá fræðslu og þjálfun. Slík námskeið eiga að standa þeim, sem og forráðamönnum þegar það á við, til boða, þau eru samfélaginu til bóta og eiga að vera þeim að kostnaðarlausu. Á síðustu árum hafa tilraunir verið gerðar til að sýna árangur námskeiða fyrir foreldra barna með ADHD. Horft er á námskeiðin sem fyrsta stigs meðferð fyrir börn með ADHD ásamt því að þau séu til þess fallin að aðstoða foreldra við að öðlast meiri skilning, þekkingu og reynslu af röskuninni. Á námskeiðunum sitja foreldrar fyrirlestra, fá lesefni og vinna verkefni sem tengjast uppeldi barna með ADHD. Námskeiðin eru ekki talin skila árangri við að draga úr hefðbundnum einkennum röskunarinnar, en foreldrar hafa almennt talið þau hjálpa sér og börnum sínum og það skilar sér vissulega í uppeldi og samskiptum barna með ADHD og foreldra þeirra. Þá telja rannsakendur og foreldrar að námskeiðin hafi haft jákvæð áhrif á námshæfileika og félagslega færni barnanna. Í Danmörku hafa slík námskeið þótt árangursrík. Talið er að þau verði mjög algeng um allan heim í náinni framtíð. Unnin hefur verið undirbúningsvinna við að koma slíku námskeiði á laggirnar á Íslandi fyrir tilstilli ADHD-samtakanna. Þó hefur ekki náðst að tryggja fullt fjármagn fyrir námskeiðshaldið. Mikilvægt er að stjórnvöld taki þátt í þeirri mikilvægu vinnu að gera námskeiðin hér á landi að fullu aðgengileg þátttakendum, þ.e. foreldrum og forráðamönnum, og að þau verði þeim að kostnaðarlausu. Flutningsmenn þessarar tillögu telja það vera til heilla að námskeið sem þessi verði haldin hér á landi og að foreldrar barna með ADHD hafi tækifæri til að sækja þau sér að kostnaðarlausu. Með fræðslu og þjálfun, sem felur m.a. í sér verkefnavinnu, eru foreldrar barna með ADHD betur í stakk búnir til að kenna börnunum og ala þau upp. Framboð á slíkum námskeiðum er talið vera einn þáttur í því stóra verkefni að tryggja farsæld barna hér á landi. Með námskeiðunum er stuðlað að því að skapa skilyrði fyrir börn með ADHD til að ná líkamlegum, sálrænum, vitsmunalegum, siðferðilegum og félagslegum þroska og heilsu á eigin forsendum til framtíðar. Fjárhagslegar aðstæður eiga ekki að hamla framgangi farsældar barna. Mikil tækifæri til samfélagsbóta Mikil tækifæri til samfélagsbóta eru talin felast í framangreindum námskeiðum. Vissulega fylgir þeim kostnaður fyrir hið opinbera en samfélagslegur ábati af slíku verkefni verður hreinlega ekki metinn til fjár. Því er mikilvægt að allur kostnaður falli ekki á foreldrana eingöngu. Markmiðið er að börn með ADHD eigi auðveldara með alla þætti eðlilegs lífs, þar á meðal nám, vinnu og félagsleg samskipti, bæði í nútíð og framtíð. Ásamt því munu foreldrar og samfélagið allt öðlast frekari skilning og þekkingu á ADHD, sem margir Íslendingar, bæði ungir og aldnir,

Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir þingsályktunartillögu sem ég, ásamt fleiri þingmönnum Sjálfstæðisflokksins, hef flutt hér í nokkur skipti. Hún gengur út á það að fela innviðaráðherra að ráðast í samvinnuverkefni um lagningu Sundabrautar.

Þrátt fyrir stóraukin framlög til nýframkvæmda á síðustu árum er ljóst að ef Sundabraut ætti að fjármagna með þeim hætti þyrfti annaðhvort að auka umtalsvert opinber framlög til nýframkvæmda eða draga úr þeim á öðrum stöðum.

Um er að ræða heimild til að semja við einkaaðila um fjármögnun framkvæmda, byggingu mannvirkja og veghald. Fela má einkaaðilum hvort sem er alla þessa þætti eða einungis hluta þeirra. Þær framkvæmdir sem áætlað er að vinna sem samvinnuverkefni eru taldar upp í 1. gr. laganna og er Sundabraut þar á meðal. Með þessari tillögu sem við leggjum hér fram er innviðaráðherra falið að beita sér fyrir því að Vegagerðin haldi útboð og semji við einkaaðila um lagningu Sundabrautar í samræmi við þessi lög. Einkaaðila verði falið að annast að öllu leyti undirbúning, fjármögnun og framkvæmdir við Sundabraut, svo og rekstur um tiltekinn tíma með innheimtu veggjalda. Að þeim tíma liðnum myndi ríkið taka við sem veghaldari Sundabrautar. Með hliðsjón af því fyrirkomulagi er þannig gert ráð fyrir að framkvæmdin verði boðin út í almennu útboði í kjölfar útboðsauglýsingar. Aðeins um sögu Sundabrautar, sem er eldri en sú sem hér stendur. Hún kom sem sagt fyrst fram árið 1975 í tillögu að aðalskipulagi Reykjavíkur og hefur síðan verið staðfest í aðalskipulagi og svæðisskipulagi.

Það hefur m.a. verið unnið mat á umhverfisáhrifum, mismunandi tæknilegar útfærslur hafa verið skoðaðar, unnið hefur verið arðsemismat og unnið hefur verið að því að fækka valkostum, t.d. um legu brautarinnar, en nokkuð margir kostir voru til skoðunar í upphafi.

Það var þá eftir því hver útfærslan yrði. Mestur ábati felst í minni akstri, útblæstri og mengun og styttri ferðatíma vegfarenda vegna styttri leiða til og frá höfuðborgarsvæðinu. Heildarakstur á höfuðborgarsvæðinu gæti minnkað um 150.000 km á hverjum sólarhring við opnun Sundabrautar. Þetta kemur fram í óháðri félagshagfræðilegri greiningu á lagningu Sundabrautar sem var gerð að beiðni starfshóps sem leiddur var af Vegagerðinni að beiðni samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins árið 2020. greiningarinnar lágu fyrir í janúar 2022. Sundabraut er mikilvæg tenging við gatnakerfi höfuðborgarsvæðisins. Með Sundabraut felst bætt tenging Grafarvogshverfis við gatnakerfi borgarinnar og töluvert myndi draga úr álagi um Ártúnsbrekku sem er óásættanlegt á helstu álagstímum. Þá er mikilvægt út frá almannavörnum að fjölga tengingum út úr borginni. Sundabraut styttir vegalengd milli Kjalarness og miðborgar og bætir umferðaraðgengi frá Vestur- og Norðurlandi að borginni. Þá léttir Sundabraut á umferð um Vesturlandsveg í gegnum Mosfellsbæ. Þannig bætir Sundabraut tengingu milli landsbyggðar og höfuðborgarinnar og stuðlar að greiðari og öruggari umferð fólks- og vöruflutninga allt frá flugvellinum í Keflavík, um Reykjanesbraut, höfuðborgarsvæðið og Sundabraut áfram til Vestur- og Norðurlands. Flutningsmenn telja afar brýnt að ráðist verði sem fyrst í lagningu Sundabrautar þar sem ástand umferðar á einungis eftir að versna frá því sem nú er og tryggja þarf öryggisleiðir út úr höfuðborginni til austurs og norðurs ef til náttúruhamfara kemur. Það hefur nú eitthvað hreyfst í málefnum Sundabrautar á síðustu misserum og sjálf sótti ég kynningarfundi sem voru haldnir núna í haust víðs vegar á norðaustursvæði höfuðborgarinnar. Það er þar af leiðandi búið að kynna ákveðið umhverfismat. Það liggja fyrir athugasemdir um það á heimasíðu Skipulagsstofnunar og þar sjáum við að sitt sýnist hverjum, eins og ávallt hefur verið um þessa framkvæmd. forseti, að það sé ofboðslega brýnt að við komumst áfram með þetta verkefni. Það munu aldrei allir verða sáttir við hvernig að því er staðið, hvort það sé brú eða göng eða hvar nákvæmlega En staðan er einfaldlega sú að það er ekki hægt að bíða mikið lengur. Umferðarástandið á höfuðborgarsvæðinu er orðið með öllu óásættanlegt. Sundabraut ein og sér mun að sjálfsögðu ekki leysa það en hún mun leysa hluta af því og er þar af leiðandi hluti af þeirri lausn sem nauðsynleg er fyrir höfuðborgarsvæðið og ég tala nú ekki um ef við tölum um stórhöfuðborgarsvæðið og tökum þá auðvitað Akranes og Vesturland með í þá umræðu.

og það er mjög mikilvægt að það skili sér alla leið og verkefnið komist í útboð sem allra fyrst. Nú hafa verið uppi hugmyndir um það áður, eins og ég fór yfir áðan þá er heimilað með lögunum að fara í slíkt

Ég held að allar þær greiningar sem hafa verið gerðar í gegnum tíðina á þessu máli sýni að það sé full ástæða til þess að láta þessa framkvæmd verða að veruleika og það hljóta að vera áhugasamir fjárfestar sem myndu vilja taka þátt í þessu verkefni.

og við þurfum að horfa til allra þátta. En mikilvægi framkvæmdarinnar er ótvírætt og við megum engan tíma missa og því vona ég að

sem heimila Vegagerðinni að semja við einkaaðila um að hafa samvinnu um tilteknar brýnar framkvæmdir. Í þeim lögum er

það sé ekki mikil umræða um það. Þá þurfum við að leita annarra leiða og fara inn á öruggari svæði með byggðirnar og í kringum Sundabraut eru kannski ákjósanlegustu byggingarsvæðin á höfuðborgarsvæðinu sem væri hægt að tengja mjög vel við Sundabraut og samþætta svæðið. Þá horfum við náttúrlega á Geldinganesið, Álfsnes og svo Kjalarnesið.

Það er verið að vinna umhverfismat í tengslum við þessa framkvæmd og ágætisumræða hefur verið varðandi þau mál.

Sundabrautin var í rauninni forsenda þess að Kjalarnes sameinaðist Reykjavík á sínum tíma. Ég á góðan vin og granna í Hamrahverfinu í Grafarvogi sem keypti sér hús þar af því að Sundabrautin var alveg að fara að koma fyrir 30 árum síðan. Mælanlegt hlutfall íslensku þjóðarinnar hefur setið í starfshópum og ráðgjafahópum um alls konar útfærsluatriði og hugmyndir og á meðan hefur Reykjavíkurborg unnið að því statt og stöðugt að þrengja möguleika á lagningunni, sem er ótrúlegt, ekki bara af því að þjóðhagslegi ábatinn er svo óumdeildur og ákallið er hávært — við sem sitjum föst í viðjum draumóra meiri hlutans í Reykjavík í umferðinni á hverjum degi getum hreinlega ekki beðið eftir þessari framkvæmd — heldur líka af því að Sundabraut er ný útgöngu- og flóttaleið úr höfuðborginni.

Forseti. Ég mæli fyrir frumvarpi þess efnis að sett verði á fót sjálfstæð nefnd sem nefnist Lögrétta. Nefndin hafi það hlutverk að gefa álit á því hvort lagafrumvarp sem liggur fyrir þinginu samrýmist stjórnarskrá og þjóðréttarlegum skuldbindingum Íslands. Markmið frumvarpsins er að stuðla að auknum gæðum í lagasetningu, að tryggja að frumvörp standist ákvæði stjórnarskrár og að þau uppfylli alþjóðlegar skuldbindingar Íslands. Þannig má stuðla að vandaðri meðferð lagafrumvarpa á Alþingi. Frumvarp um að setja á fót Lögréttu byggist að hluta til á hugmynd stjórnlaganefndar sem var til umræðu á þjóðfundinum 2010. Í skýrslu stjórnlaganefndar frá 2011 um niðurstöður þjóðfundarins var fjallað um mögulegar útfærslur á því að setja á fót ráðgefandi stjórnlagaráð eða fjölskipaðan stjórnlagadómstól sem veitti álit sitt á því hvort efni lagafrumvarps samrýmdist stjórnarskrá. Álit þjóðfundarins var að til greina kæmi að stofna álitsgefandi nefnd eða ráð lögfróðra manna sem gæti að ákveðnu marki sinnt sambærilegu hlutverki og stjórnlagadómstóll, eins og tíðkast í flestum þeim ríkjum sem við berum okkur saman við. Því miður er það staðreynd að hér á Alþingi hafa oft verið sett lög sem standast ekki stjórnarskrá, standast ekki alþjóðlegar skuldbindingar Íslands og brjóta jafnvel á réttindum tiltekinna hópa. Það er ekki fyrr en mörgum árum seinna, þegar æðstu dómstólar kveða upp sinn dóm, sem endanleg niðurstaða fæst sem staðfestir brot löggjafans. Til að mynda var nýverið kveðinn upp dómur í Hæstarétti þar sem rétturinn áminnti Alþingi fyrir að hafa ekki kannað samræmi lagasetningar við stjórnarskrá og þar með brugðist skyldu sinni sem löggjafi. Dómurinn vísar til greinargerðar frumvarpsins sem varð að lögunum en í greinargerðinni segir einmitt að ekki hafi þótt tilefni til að skoðað yrði sérstaklega samræmi við stjórnarskrá eða alþjóðlegar skuldbindingar. Þetta er raunar því miður ansi algengt í greinargerðum með lagafrumvörpum sem við afgreiðum hér frá þinginu. En þetta gerist auðvitað bara ef málið nær svo langt að fara fyrir dóm. Það eru nefnilega ekki öll brot á stjórnarskrá og mannréttindum sem hægt er að fara með fyrir dómstóla. kem nánar að því síðar. Meiri hluti samþykktra laga á Alþingi eru stjórnarfrumvörp og eru þau einna helst samin í ráðuneytunum eða af sérstökum nefndum sem ráðherrar skipa. Það hlýtur að teljast óheppilegt fyrirkomulag að sömu aðilar og semja meginþorra samþykktra lagafrumvarpa eigi einir að leggja mat á hvernig það samrýmist stjórnarskrá og alþjóðlegum skuldbindingum og við höfum séð hér trekk í trekk að það er ekkert að ganga þannig. Það færi miklu betur á því ef slíkt mat færi einnig fram af hálfu óháðra aðila svo ekki sé talað um það að slíkt fyrirkomulag væri nær því sem gengur og gerist í þeim ríkjum sem við berum okkur saman við. Það er nefnilega skylda okkar sem vinnum hér á Alþingi að tryggja faglega og góða lagasetningu sem brýtur ekki stjórnarskrá eða á réttindum einstakra hópa. Það á að setja á fót nefnd fagaðila sem getur gefið þinginu sitt álit, kalli það eftir því, getur einmitt komið í veg fyrir að þingið endurtaki fyrri mistök sín við að setja lög sem standast ekki stjórnarskrá. Það hlýtur að vera grunnkrafa þegar við erum að setja lög að þau stangist ekki á við eða brjóti stjórnarskrá eða alþjóðlega sáttmála sem við erum aðilar að. Ef okkur er raunverulega annt um að vernda mannréttindi íslenskra borgara sem tryggð eru í stjórnarskránni og alþjóðlegum mannréttindasamningum hljótum við að sameinast um að tryggja málinu framgang hér á þingi. Það sem þetta frumvarp gengur út á er að héðan frá Alþingi verði í raun ekki samþykkt lög þar sem snert er á einhverjum þeirra grundvallarmannréttinda sem kveðið er á um í stjórnarskránni sjálfri með stoð í alþjóðlegum mannréttindaskuldbindingum sem Ísland á aðild að nema farið sé yfir það nema farið sé yfir það sérstaklega af hálfu tiltekinnar nefndar, óháðs aðila, þessarar Lögréttu, hvort frumvarpið standist stjórnarskrá. Við búum við ákveðin grundvallarmannréttindi eins og tíðrætt er. Við njótum t.d. tjáningarfrelsis. Við höfum rétt til friðhelgi einkalífs, höfum rétt til þess að vera ekki frelsissvipt að ástæðulausu og annað slíkt. Það er hins vegar ekki svo einfalt að ekki megi grípa inn í þessi réttindi. Það má nefnilega að grípa inn í þau. Það getur verið heimilt að skerða mannréttindi. Tjáningarfrelsi okkar er t.d. skert á margan hátt. Við megum ekki hóta öðru fólki, það má ekki meiða fólk, það má ekki ganga á réttindi annarra. Það er sem sagt heimilt að skerða mannréttindi ef það telst nauðsynlegt í lýðræðisþjóðfélagi til að ná lögmætum markmiðum og einungis ef lög veita slíka heimild. Þessi lögmætu markmið geta t.d. verið réttindi annarra eða almannahagsmunir og annað. Ég ætla svo sem ekki að fara í mjög ítarlegan kúrs í mannréttindum hér. En mig langar til að árétta eitt vegna þess að ég er ekkert alveg viss um að fólk geri sér allt grein fyrir því hvers vegna lög þurfa að standast stjórnarskrá. Þegar ég var í laganámi fyrir ansi mörgum árum síðan hélt ég alltaf að stjórnarskráin væri einhver doðrantur eins og Stjórnsýsluréttur eftir Pál Hreinsson en hún er það ekki. Hún er fjórar blaðsíður, rétt rúmlega, tæpar fimm með fyrirsögn og öðru. En hvað stendur í þessari stjórnarskrá? Jú, hún skiptist í sjö kafla. Í I.–V. kafla er fyrst og fremst fjallað um stjórnskipan ríkisins, hvernig við byggjum upp þetta land og hvernig því er stjórnað. Þótt það sé kannski ekki orðað berum orðum þannig þá er þar t.d. orðað það sem við köllum þrískiptingu ríkisvalds: Í löggjafarvald, sem setur reglurnar; framkvæmdarvald, sem eru ráðuneytin og stjórnvöld sem undir þau heyra sem framkvæma samkvæmt lögum sem löggjafinn, Alþingi, setur; og svo dómstóla sem skera úr þegar upp kemur ágreiningur. Þetta er hin svokallaða þrískipting ríkisvalds sem er orðin tiltölulega viðurkennd grundvallarregla í lýðræðissamfélagi — alls ekki tiltölulega, hún er bara álitin alger grundvöllur lýðræðissamfélags nútímans, ríkir hér á landi að mestu leyti, þarna opnaði ég kannski á aðeins stærri umræðu, en þessi regla á sér grunn í stjórnarskránni. Það er ekki það eina sem stjórnarskráin kveður á um. Á vef Stjórnarráðsins er stjórnarskránni ágætlega lýst og ætla ég bara að fá að lesa það upp, með leyfi forseta: „Stjórnarskrá hefur að geyma helstu meginreglur um stjórnskipulag ríkis. Þar er að jafnaði að finna ákvæði um meðferð ríkisvalds, hlutverk helstu handhafa þess og samspil þeirra á milli, auk ákvæða um ýmis grundvallarréttindi borgaranna í samskiptum við ríkisvaldið

VI. kafli fjallar reyndar um trúfrelsi og skipan kirkjumála en trúfrelsi telst sannarlega til mannréttinda þannig að við teljum trúfrelsiskaflann til mannréttinda sömuleiðis þó að hann feli í sér ákveðin inngrip í trúfrelsi líka en það er enn önnur stór umræða, ég ætla að reyna að halda mig við efnið hérna í dag, aldrei þessu vant. Auk þess eru þar ákvæði um það hvernig stjórnarskránni megi breyta. Það er nefnilega þannig að stjórnarskráin er æðst íslenskra laga og almenn lög sem við setjum hér á Alþingi mega ekki brjóta í bága við stjórnarskrána og stjórnarskránni verður heldur ekki breytt með almennum lögum. Það er tiltölulega erfitt að breyta stjórnarskránni eins og ég held að almenningur sé nú farinn að gera sér grein fyrir. Það er búið að reyna það núna í áratugi. Það sem við erum að fara fram á hér með þessu frumvarpi er í rauninni að horfið verði frá því fyrirkomulagi sem nú er við að tryggja að lög séu í samræmi við stjórnarskrána, því að það er ekki nóg að segja að eitthvað eigi að vera einhvern veginn, við erum búin að segja það, það er á hreinu að lög mega ekki brjóta í bága við stjórnarskrá, Alþingi má ekki setja lög nema í samræmi við stjórnarskrá. En hvernig tryggjum við það? Eins og staðan er í dag þá er það í raun einfaldlega þannig að Alþingi setur lög sem meiri hlutanum þóknast og þeim er framfylgt. Framkvæmdarvaldið framfylgir þeim lögum. Ef borgarinn sem lögunum er framfylgt gagnvart telur á sér brotið þá á hann þess kost einan að leita til dómstóla því að það er þannig í okkar stjórnskipun í dag að það eru dómstólar sem skera úr um stjórnskipulegt gildi laga. Þetta þýðir að ef dómstóll kemst að þeirri niðurstöðu að eitthvert lagaákvæði sem beitt hefur verið gegn viðkomandi einstaklingi sé ekki í samræmi við stjórnarskrána þá getur dómstóllinn dæmt ákvæðið í raun óbindandi. Þau lög gilda þá ekki en það þarf að dæma um það. Málið þarf að ná fyrir dómstóla og þegar við erum að tala um stjórnskipulegt gildi laga þá held ég að sé tiltölulega ótvírætt að málið þarf að komast hærra en til héraðsdóms, helst til Hæstaréttar, til að fá endanlega skorið úr um það. Þá erum við komin að öðru vandamáli sem er að það eiga ekki allir kost á því að leita á náðir dómstóla, sem er kaldhæðnislegt vegna þess að það eru líka mannréttindi að geta leitað úrskurðar óháðs aðila um embættistakmörk yfirvalda, eins og það er orðað í stjórnarskránni. Þarna er komin þessi staða: Það eru dómstólar sem skera úr um stjórnskipulegt gildi laga en við höfum ekki öll aðgang að dómstólum. Þess vegna er það mikilvægt, eins og hefur komið fram og hefur sýnt sig bæði í dómaframkvæmd og í framkvæmd laga, svo ekki sé talað um vinnubrögð meiri hlutans hér á þingi, að það er þörf á því að meta fyrr hvort lög standist stjórnarskrá af af því að við viljum ekki hafa lög í gildi í þessu landi sem fara í bága við stjórnarskrá. Aðgengi fólks að dómstólum getur verið skert, m.a. vegna fjárhags og vegna þess að við erum t.d. með ófullkomin ákvæði um rétt fólks til gjafsóknar, aðstoðar, fjárhagslegrar aðstoðar við að fara með mál fyrir dóm — enn önnur stór umræða sem við getum tekið hérna, ýmislegt hægt að ræða hér — en annað sem hindrar aðgengi fólks að dómstólum er staða fólks sem á það á hættu að vera hreinlega flutt í burtu frá téðum dómstólum áður en þessir dómstólar geta skorið úr um það

Við erum með ákveðin grundvallarmannréttindi sem við teljum ekki rétt að gengið sé á, alveg sama hver er við völd, alveg sama hver staðan er í samfélaginu, og ég held að fólk geti rétt ímyndað sér hversu mikil grundvallarréttindi við erum þar að tala um.

Alþingi gæti samt alveg sett lög hérna um að Jón Jónsson eða einhver einstaklingur úti í samfélaginu, búum bara til mjög öfgafullt dæmi, einhver fjölmiðlamaður, fái ekki að tjá sig lengur og Alþingi samþykkir þessi lög, meiri hluti Alþingis. Alþingi getur í rauninni gert það sem því dettur í hug í krafti meiri hlutans. Þess vegna erum við með grundvallarlög, við erum með grundvallarlöggjöf, ekki síst til að koma í veg fyrir ósköp sem eiga sér fordæmi í mannkynssögunni. Þessi grundvallarmannréttindi eru nefnilega ekkert úr lausu lofti gripin. Þau koma til einmitt vegna þess að þau hafa verið skert í gegnum tíðina. Við sem samfélag, við sem manneskjur á þessari jörð, af því að þetta eru alþjóðlega viðurkennd réttindi, höfum komist að þeirri niðurstöðu að sem manneskjur eigum við tiltekin réttindi og þá skiptir engu máli hvaða stjórnmálaskoðanir við höfum eða hvernig stjórnarfarið er hverju sinni, eða hvað meiri hlutinn vill eða minni hlutinn eða einhver annar, það er ákveðinn lágmarksþröskuldur. Við getum ekki látið eins og það sé eitthvert smámál að tryggja að öll lög sem Alþingi samþykkir séu í samræmi við stjórnarskrá. Í dag eru það í rauninni bara ráðuneytin sem meta þetta sjálf. Það eru starfsmenn í ráðuneytunum sem búa til frumvarp og framfylgja vilja pólitískt skipaðs ráðherra, í krafti meiri hluta sem ríkisstjórnin hefur á þingi. Í fullkomnum heimi ætti þetta auðvitað að vera nóg en það er það ekki vegna þess að þarna erum við að tala um það að það er verið að koma fram einhverjum pólitískum vilja, eðlilega, en það er ekki þar með sagt að það sé nægilega hlutlaust mat á því hvort lög standist stjórnarskrá. Þetta mál er nokkuð sem er fyrir löngu tímabært að sé tekið upp í lög hér á landi og raunar myndi ég vilja sjá ákvæði af þessu tagi í stjórnarskránni sjálfri en það er önnur umræða og stærri. Í flestum þeim ríkjum, ef ekki öllum, sem við berum okkur saman við er starfræktur stjórnlagadómstóll eða eitthvert annað batterí sem ætlað er að tryggja samræmi laga við stjórnarskrá og hægt er að leita til, til álits á því. Ekkert slíkt er hér á landi. Ég ímynda mér að þetta frumvarp muni fljúga í gegnum þingið [Hlátur í þingsal.] þar sem ég get ekki ímyndað mér annað en að allir þingmenn, hvar sem við stöndum í pólitík, vilji tryggja að þau lög sem við samþykkjum hér standist stjórnarskrána. Ég vil trúa því að hv. þingmenn sem undirrita eið, sverja eið að stjórnarskránni þegar þeir taka sæti á þingi, séu allir jafnmikið af vilja gerðir til að tryggja að það sem við gerum hér sé í samræmi við stjórnarskrá og þau grunngildi sem við höfum komið okkur saman um.

Herra forseti. Enn á ný kem ég hér upp, formaður Flokks fólksins, og er að taka utan um eldra fólkið okkar.

Hér er á ferðinni tillaga til þingsályktunar um búsetuöryggi í dvalar- og hjúkrunarrýmum. Með mér á frumvarpinu er gjörvallur þingflokkur Flokks fólksins, Ásthildur Lóa Þórsdóttir, Eyjólfur Ármannsson, Guðmundur Ingi Kristinsson, Jakob Frímann Magnússon og Tómas A. Tómasson.

að Alþingi álykti að fela heilbrigðisráðherra að undirbúa og leggja fram lagafrumvarp sem kveði á um eftirfarandi: Í fyrsta lagi, ríki og sveitarfélögum verði skylt að útvega öldruðum, sem hafa gengist undir færni- og heilsumat, dvalar- eða hjúkrunarrými eigi síðar en 60 dögum eftir að niðurstöður mats um að viðkomandi eigi rétt á slíku úrræði liggja fyrir.

í rúm tvö ár í Reykjavík, þrátt fyrir að hann vildi nú frekar vera heima fyrir norðan í firðinum fagra, í kyrrð og fegurð fjalla þar sem hann þekkti sig og hefur alist upp alveg frá blautu barnsbeini.

alvarlegri heilabilun — þá skiptir miklu máli upp á okkar líðan að við séum umvafin því sem við þekkjum og að okkur líði vel í því umhverfi sem við erum í þegar við göngum síðasta æviskeiðið. æviskeiðið. Það er einstaklega dapurt að vera alltaf einhvers staðar fastur í þessu kerfi sem vinnur allt of hægt og allt of illa.

Í þriðja lagi er tekið fram í þessari þingsályktunartillögu að öldruðum einstaklingum, sem dvalist hafa lengur en tíu daga á sjúkrahúsi án sérstakrar meðferðar, verði útvegað dvalar- eða hjúkrunarrými. Ráðherra leggi fram frumvarp þessa efnis á haustþingi 2024.

Þrátt fyrir skýrar vísbendingar um þörf á fleiri hjúkrunarrýmum og fögur fyrirheit um uppbyggingu hefur lítið gerst undanfarin ár. Árið 2007 voru hjúkrunarrými tæplega 2.700 en dvalarrými ríflega 700.

Ég man ekki betur en að alveg frá því að ég var kjörinn fulltrúi á hinu háa Alþingi Íslendinga hafi verið um það rætt að öldruðum fjölgaði hratt, að við yrðum eldri og því þyrfti að grípa til ákveðinna

Það þarf aðstoð við að baða sig og stundum við að klæða sig. Það er ekki að öllu hraust og maður er oft orðinn ansi mikið veikur þegar maður loksins kemst inn á hjúkrunarrými.

er byggt upp og hvernig búið er að draga lappirnar í því að taka utan um okkur þegar við erum að ganga síðasta æviskeiðið. Hvers lags skömm er að því að árið 2014 dóu 114 einstaklingar á biðlista eftir hjúkrunarrými?

að taka utan um það af öllu hjarta og gera allt sem í okkar valdi stendur til að við getum haft það gott í samfélaginu eins og kostur er, að utan um okkur sé tekið.

Það deyja um 25 eldri borgarar á hverju ári einir heima. Að meðaltali ríflega tveir á mánuði,

Svona er Ísland í dag, svona er umhyggjan okkar fyrir okkar elstu bræðrum og systrum í dag. Flokkur fólksins er ítrekað búinn að mæla fyrir því að fá hagsmunafulltrúa fyrir eldra fólk sem myndi kortleggja allt þetta, myndi taka utan um okkur þegar við værum orðin þetta fullorðin og komin á síðasta æviskeiðið þannig að við yrðum aldrei félagslega einangruð og enginn vissi að við værum til. Svoleiðis er ekki gott samfélag, bara alls ekki. Svoleiðis er einfaldlega samfélag sem lætur sér á sama standa. Við í Flokki fólksins viljum ekki svoleiðis samfélag. Við viljum ekki samfélag sem lætur sér á sama standa. En samkvæmt upplýsingum frá embætti landlæknis eru að jafnaði rúmlega 400 manns á biðlista eftir hjúkrunarrými. Fyrst þetta er þingsályktunartillaga er ég nú varla byrjuð á þessari fínu ræðu. En hvað um það, við munum halda áfram að berjast og við trúum því að með samhentu átaki og raunverulegum vilja

fastur inn á sjúkrahúsi. Félagslega og á allan hátt er það algjörlega ólíðandi. Það getur ekki verið annað en ömurleg tilhugsun að eyða síðustu ævikvöldum sínum við þannig aðstæður. Það er oft alveg stórfurðulegt hvernig við höfum komið fram við aldrað fólk og það er vitað að við erum með þennan hóp inni

Þetta er ekki að ganga upp. Það hlýtur að vera eitt það hryllilegasta sem maður getur hugsað sér að þurfa að heimsækja foreldra sína, kannski aldraða, vikum, mánuðum saman á sjúkrastofnun.

Það hlýtur líka að segja okkur að það er eitthvað bogið við það kerfi sem við erum með, heilbrigðiskerfið okkar, þegar við getum ekki haldið í það fólk sem hefur menntað sig, eins og hjúkrunarfræðinga, það skuli ekki vera hægt að

til staðar til þess að fólk vilji vera á þeim stað. Öldruðum fjölgar hratt og við verðum að átta okkur á því að við leysum ekkert vandamál með t.d. heimahjúkrun. Það bara virkar ekki. Það getur virkað í ákveðnum tilfellum en í flestum tilfellum verðum við að sjá til þess að þeir sem eru komnir með það mat að þeir þurfi á hjúkrunarrými að halda

það er ekki sniðugt að vera með eldri borgara í dýrasta úrræði sem hægt er að hafa þá, inni á sjúkrastofnunum. Það er fáránlegt.

Forseti. Einhvern tímann á lífsleiðinni þá veikjumst við, flest okkar, alvarlega eða einhver nákominn okkur veikist. Alvarleg veikindi koma fólki oft algerlega í opna skjöldu. Á einu augnabliki umturnast líf fólks. Það er alls ekkert óalgengt að samhliða sæti allar áherslur, lífsskoðanir og framtíðarsýn fólks endurskoðun. Að ná bata er vegferð sem krefst fullrar athygli fólks. Það skiptir miklu máli að þegar við veikjumst þá höfum við fullt svigrúm til að setja alla okkar orku og allan okkar tíma í að hlúa að okkur sjálfum og að ástvinum okkar. Það skiptir ofboðslega miklu máli að hafa þennan tíma og hafa þetta svigrúm. En þegar við veikjumst erum við sett í ákveðna stöðu innan samfélagsins. Við erum sett í stöðu sjúklings og þessi staða getur verið miserfið fyrir fólk. Eðlilega er fólk með misgott bakland og hefur misgóða þekkingu á réttindum sínum og því hvernig þjónustukerfin okkar virka. Forseti. Ráðþrota foreldrar andlega veikrar 18 ára stúlku, sem reynt hefur að svipta sig lífi í fjórgang, mættu í Bítið á Bylgjunni um helgina í þeirri von að hún fengi hjálp innan heilbrigðiskerfisins. Þessir foreldrar eru tilbúnir að mæta í fjölmiðla og segja frá erfiðri og persónulegri reynslu því að það virðist vera eina leiðin til að ná breytingum fram í íslensku samfélagi. Saga þessa foreldra er því miður ekki einsdæmi en á síðustu árum hafa fjölmiðlar ítrekað flutt fréttir af fólki sem lendir á vegg innan heilbrigðiskerfisins, af fólki sem upplifir að það sé enginn tilbúinn að hlusta á það og leitar til fjölmiðla í þeirri von að ef málið veki næga athygli þá loksins breytist eitthvað. Þetta á þó ekki einungis við sjúklinga heldur hefur starfsfólk heilbrigðiskerfisins farið sömu leið. Bæði starfsfólk og stjórnendur spítalans mæta í fjölmiðla til að kalla eftir breytingum innan kerfisins. Heilbrigðiskerfið okkar er svo undirmannað og vanfjármagnað að alvarlega veiku fólki er trekk í trekk vísað frá geðdeildum, frá bráðamóttökum og frá hjúkrunarheimilum og fyrirsagnir á borð við: Neyðarástand á bráðamóttökunni, birtast svo reglulega í fjölmiðlum landsins að fólki kippir sér ekki lengur upp við þessar fyrirsagnir. Það kemur þess vegna kannski ekki á óvart að samhliða þessari þróun hefur fjölgun orðið á tilkynningum á alvarlegum atvikum í heilbrigðisþjónustu. Það er gríðarlega alvarlegt þar sem þessi atvik geta og hafa leitt til stórfellds líkamstjóns og dauðsfalla. Rannsóknir hafa sýnt að slík atvik má í langflestum tilfellum ekki rekja til starfsfólks heldur frekar kerfislegra þátta á borð við undirmönnun og vanfjármögnun deilda. Stjórnvöld leggja allt of lítinn pening í þennan málaflokk, allt of lítinn, og afleiðingarnar eru stóralvarlegur og það er ekkert útlit fyrir að neitt sé að breytast. Það er útlit fyrir að staðan sé að versna. að það sé mjög jákvætt að rétt fyrir jól voru samþykktar breytingar á lögum sem sneru að því að færa ábyrgðina af slíkum alvarlegum atvikum að mestu yfir á kerfið í stað einstaka starfsfólks, þær breytingar voru stórt og mikilvægt skref í því að vernda heilbrigðisstarfsfólk sem er undir ofboðslega miklu álagi vegna sveltistefnu stjórnvalda, þá breyta þær því þó ekki að alvarlegu atvikin gerast enn. Sjúklingar sem verða fyrir skaða þurfa áfram að leita réttar síns, þurfa áfram að berjast inni í kerfinu.

Heilbrigðisráðherra taldi hins vegar ekki rétt að útfæra slíkt embætti í því frumvarpi en útilokaði ekki að slíkt fyrirkomulag yrði skoðað síðar. Forseti. Ráðherrar þurfa ekki stöðugt að vera að finna upp hjólið.

heldur byrjuðu umræður um slíkt embætti á sjöunda áratug síðustu aldar og hafa frumvörp og þingsályktunartillögur um slíkt embætti verið lagðar fram þó nokkrum sinnum síðan. Fólk sem veikist alvarlega þarf tíma og það þarf orku til að ná bata. Það á ekki að vera að eyða þessum tíma og þessari orku í að berjast við kerfið. Það er ómöguleg staða að setja fólk í. Þessi orka er oft af skornum skammti vegna gríðarlegs álags í baráttu við kerfið, orka sem ætti að fara í að ná heilsu eða hlúa að veikum ástvinum. Þetta er þó raunin í dag líkt og foreldrarnir sem komu í Bítið um helgina sýna fram á. Þau sögðu frá því hvernig dóttir þeirra féll milli skips og bryggju innan kerfisins því að hún var ekki nógu veik fyrir sumar deildir en of veik fyrir aðrar. Það var erfitt fyrir foreldrana að nálgast upplýsingar um meðferð dóttur sinnar vegna þess að hún er orðin sjálfráða. Ef umboðsmaður sjúklinga væri nú þegar til staðar þá gæti hann sinnt réttindagæslu sjúklinga í stað foreldra, eins og það ætti að vera. Hann gæti tekið á móti kvörtunum í stað fjölmiðla og verið málsvari sjúklinga ef ágreiningur kemur upp á milli hans og heilbrigðisstarfsfólks eða stofnana. Samkvæmt þingsályktunartillögunni ætti hann jafnframt að miðla upplýsingum og veita þjónustu við sjúklinga og aðstandendur þeirra ásamt því að vera til aðstoðar og leiðbeiningar varðandi réttindi þeirra. Þetta er líka gríðarlega mikilvæg þjónusta vegna þess að það er ekkert auðvelt að átta sig á réttindum sínum og það er ekkert á allra færi að geta aflað sér þeirra upplýsingar. Það skortir augljóslega sárlega slíkan umboðsmann og einhvern sem getur rannsakað núverandi vanda heilbrigðiskerfisins og átt frumkvæðið að stefnumarkandi umræðu í samfélaginu um málefni sjúklinga. Í stað þess að einstaka sjúklingar og aðstandendur þurfi að berjast við að fá breytingar á kerfinu í gegn væri aðili sem tæki kvartanir saman og gæti drifið áfram breytingar í krafti embættisins. Í stað þess að sjúklingar eða aðstandendur þeirra gæti sjálfir að hagsmunum sínum þá fái þeir nauðsynlegt rými til þess að einbeita sér að bata. Þegar ég lagði fram þessa sömu þingsályktunartillögu á seinasta þingi þá komu 11 umsagnir um málið. Þær voru nánast allar jákvæðar. Ein þeirra var frá embætti landlæknis sem taldi markmiðið vera gott en hefur réttilega og skiljanlega áhyggjur af fjármagni sem er þegar af skornum skammti.

Það er í raun og veru ótrúlega sorglegt að það þurfi að koma þannig umsögn frá landlæknisembættinu því að auðvitað er gríðarlega mikilvægt að landlæknisembættið geti sinnt sínum skyldum og sé almennilega fjármagnað til að það geti sinnt sínum skyldum. En það þýðir ekki að embætti umboðsmanns sjúklinga sé ekki einnig mjög mikilvægt og að við getum ekki fjármagnað það einnig að fullu. Þetta eru allt ákvarðanir um forgangsröðun fjármagns. Kæru þingmenn. Ég held að það sé kominn tími til að taka af skarið og setja embætti umboðsmanns sjúklinga á fót. Slíkt embætti myndi styrkja þær breytingar sem samþykktar voru fyrir jól sem og stöðu sjúklinga í kerfinu í heild sinni. Ég held að við sjáum það öll, eins og núverandi staða heilbrigðiskerfisins er, að það hefur sjaldan verið jafn brýnt að sjúklingar og notendur heilbrigðiskerfisins hafi talsmann inni í kerfinu til að beita sér fyrir þeirra réttindum og beita sér fyrir þeirra velferð og heilsu.

Forseti. Þetta er ekki í fyrsta skipti sem við leggjum fram þessa tillögu og sannarlega ekki minni þörf á því en áður. Vonandi er þetta í síðasta skipti og vonandi gengur þetta í gegn. Mig langar til að tæpa á grein sem birtist í fjölmiðlum 28. janúar síðastliðinn þar sem maður skrifar um reynslu sína af því að eiginkona hans lést á heimili þeirra 18 klukkustundum eftir að hafa verið útskrifuð af slysadeild Landspítalans eftir rifbeinsbrot. Með leyfi forseta: „Þrátt fyrir þann skamma tíma sem leið frá útskrift af slysadeild og þar til hún lést var ekki gerð nein rannsókn á hvort rekja mætti andlát hennar til þeirrar meðferðar sem hún fékk — eða fékk ekki — á slysadeild Landspítalans. Með tölvupóstum til rannsóknarlögreglu fór ég fram á að það yrði athugað. Við þeim póstum fékk ég engin svör. Engar leiðbeiningar fékk ég um á hvers höndum slík rannsókn gæti verið. Þrátt fyrir ítrekaða leit að svörum stóðu ég og ástvinir hennar uppi án nokkurra skýringa á hvað hefði valdið dauða hennar.“ Hvað gerir Hvað gerir einstaklingur sem vill fá svör og fær þau ekki úr kerfinu sem ætti að geta veitt þau og enginn getur svarað því hvar svörin er að fá? Jú, ég ætla að fá að grípa aftur niður í greinina, með leyfi forseta: „Ég ákvað því nokkru síðar að hrinda sjálfur af stað rannsókn. Ég réð til þess lækni og lögfræðing hjá Medical Law ehf. Árið 2019 leiddi sú rannsókn í ljós að á slysadeild Landspítalans hafði átt sér stað „ófullnægjandi og röng greining og meðferð ásamt ótímabærri og rangri ákvörðun um útskrift”, eins og segir í gögnum Sjúkratrygginga Íslands frá 17. apríl 2019.“ Þarna er

Þarna er um undantekningu að ræða. Það er ekki hægt að ganga út frá því að fólk sem er að berjast við bæði tilfinningalegt álag við það að missa ástvin og veraldlega álagið sem því fylgir þurfi á sama tíma að leggja alla sína orku og allan sinn tíma í það að komast að því hvað raunverulega gerðist og hver réttindi þess eru í því kerfi sem við höfum búið Embætti umboðsmanns sjúklinga er gríðarlega brýnt. Ég veit að fyrir einhverjum þingmönnum, mögulega einhverjum þingmönnum meiri hlutans sérstaklega, er þetta enn eitt embættið og þessari tillögu okkar hefur verið svarað með þeim hætti þau séu ekki hlynnt því að koma á fót enn öðru bákninu. Vandinn er sá að þarna ertu með einstaklinga sem eru ekki í nokkurri stöðu til þess að sækja réttindi sín, leita réttinda sinna og og fá þeim fullnægt. Það er auðvitað ekki til neins að hafa réttindi þegar fólk hefur enga leið til að njóta þeirra. Það gefur augaleið. Ég ætla að ljúka máli mínu með því að grípa aftur niður í greinina vegna þess að orð Einars Magnúsar, sem skrifar greinina, eru mjög skýr og kraftmikil að mínu mati. Með leyfi forseta: „Með þessum skrifum vona ég að þeir sem málið varðar taki þetta til sín og breyti háttum sínum, virðingu, orðalagi og afgreiðslu mála. Ég bið einfaldlega um að aðstandendur þurfi ekki á sínum sárustu stundum að upplifa neitt þessu líkt. Embætti umboðsmanns sjúklinga gæti verið sá aðili sem stæði vörð um rétt, þarfir og hagsmuni sjúklinga og þeirra nánustu. Það á ekki að vera margra ára þrotlaus vinna sjúklinga og aðstandenda að leita svara og réttar síns. Skjótar lyktir mála er mikilvægur þáttur í að loka sárinu og draga sorgarferlið ekki á langinn.“ Ég held að við ættum öll hér í þessum þingsal að geta sammælst um mikilvægi þessa máls og þá hagsmuni sem við sem samfélag höfum af því að fólk geti leitað réttar síns og notið þeirra réttinda sem því ber, fólk sem er í einna viðkvæmastri stöðu í samfélaginu okkar, fólk sem er veikt hefur ekki líkamlega og gjarnan ekki andlega burði til þess að sækja réttindi sín.

Bótafjárhæðir skaðabótalaga breytast í hlutfalli við breytingar sem verða á lánskjaravísitölu en sú vísitala er lítið notuð við útreikning á verðlagi. Í ljósi þeirrar þróunar sem orðið hefur í verðlagsmælingum verður að teljast brýn þörf á að lögum um skaðabætur verði breytt svo að fjárhæðir þeirra taki breytingum í hlutfalli við breytingar á þeim mælikvörðum sem almennt eru notaðir við mat á verðlagi.

Þegar örorka tjónþola er metin til frambúðar er aðallega horft til þess hvaða áhrif örorka hefur á getu hans til að afla tekna. Því er ástæða til að miða við launavísitölu þegar fjárhæðir skaðabóta eru ákvarðaðar til frambúðar.

Þess ber að geta að í apríl 1995 var hætt að nota lánskjaravísitölu til þess að verðtryggja nýjar fjárskuldbindingar og vísitala neysluverðs notuð þess í stað til verðtryggingar.

laganna. Þær fjárhæðir eru talsvert lægri en lægstu launakjör á almennum vinnumarkaði. Launavísitalan stóð í 131,3 stigum við gildistöku skaðabótalaga en stóð í 949,7 stigum í júní 2023

bæta ekki skert aflahæfi tjónþola að fullu þegar lágmarksviðmiðin endurspegla ekki launaþróun í samfélaginu. Ef markmiðið er að bæta upp skert aflahæfi tjónþola verður að tengja fjárhæðir laganna við launaþróun.

Jafnframt er lagt til að árétta að hámarksviðmið árslauna skuli einnig taka breytingum til samræmis við launaþróun, en sú málsgrein laganna sem fjallar um hámarksviðmið árslauna er ekki tiltekin í 15. gr. að því er virðist fyrir mistök við lagabreytingar árið 1999.

er ekki verið að bæta tjón viðkomandi að fullu. Hvað þýðir þetta á mannamáli? Það er verið að gjaldfella vinnu hóps fólks sem gæti lent í slysum og borga því meira en helmingi minna en það ætti að fá.

Þetta var kallað fé án hirðis og við vitum hvernig það fór í hruninu. Því miður er staðreyndin sú að fólk fær ekki þær bætur sem það á rétt á þegar það lendir í slysum. Alls konar aðferðum er beitt til að sjá til þess að fólk nái ekki fram rétti sínum gagnvart tryggingafélögunum,

Það að upphæðirnar skuli vera orðnar nærri helmingi lægri en þær eiga að vera sýnir líka að það er eitthvað mikið að þessu kerfi og spurningin er bara: Eru skaðabótalögin eins og þau eru í dag lögleg?

Staðan á ekki að vera betri en fólk á alls ekki að standa verr en eins og þetta er í dag stendur fólk helmingi verr eftir miðað við þessar tölur þannig að þetta er spurning um hvernig í ósköpunum þetta getur staðið svona og hvers vegna enginn hefur gert neitt í þessum málum.

Ég get ekki ímyndað mér annað, miðað við þau orð sem ég hef heyrt. Það hefur verið talað um að það eigi að endurskoða þessi lög en það verður að hætta að tala um það, það verður að fara að ske.

Þetta gengur hreinlega ekki upp. Ég vona heitt og innilega að það verði tekið á þessum málum í eitt skipti fyrir öll og við sjáum nú loksins til þess að það verði farið að að gera eitthvað í þessum málum vegna þess að við erum reglulega með fólk sem lendir í því að verða fyrir tjóni og það er

Þetta er tiltölulega einföld breyting sem orðast svo: „Stjórnmálasamtökum er óheimilt að taka á móti beinum framlögum frá lögaðilum. Allir afslættir lögaðila af vörum og þjónustu sem veittir eru af markaðsverði skulu sérgreindir í reikningum. Lögaðilar sem inna af hendi einhvers konar framlög til stjórnmálasamtaka eða frambjóðenda, í formi afslátta eða hvers konar efnislegra gæða, skulu sérgreina heildarfjárhæð slíkra framlaga í ársreikningum sínum og gera Ríkisendurskoðun sérstaklega grein fyrir þeim afslætti. Telja skal saman framlög tengdra aðila. Afslættir mega ekki vera umfram það sem öðrum viðskiptavinum stendur almennt til boða.“ Stjórnmálasamtökum er heimilt að taka á móti framlögum frá lögráða einstaklingum sem nemur allt að 550.000 kr. á ári. Stjórnmálafélögum innan samstæðu stjórnmálasamtaka er þó heimilt að taka á móti framlögum frá einstaklingum umfram þetta, samtals að hámarki 100.000 kr. Frambjóðendum er heimilt að taka á móti framlögum frá lögráða einstaklingum sem nemur allt að 400.000 kr. á ári.“

en að tala fyrir því að lögaðilar megi ekki styrkja stjórnmálaöfl á þeim forsendum sem hv. þingmaður sagði hér, að þá gætu þeir með einhverjum hætti gert það tvisvar, annars vegar sem einstaklingar, þá eigendur að þessu, og hins vegar í gegnum félagið sjálft ég meina, félög geta verið í eigu margra aðila og það er ekkert óeðlilegt við það að atvinnulífið, sem er þátttakandi í samfélaginu og mikilvægur hluti af því, geti líka veitt styrki

Nú veit ég að hv. þingmaður er talnaminnugri en ég en þetta eru orðnar alveg ofboðslega háar fjárhæðir sem fara úr vasa skattgreiðenda, og skattgreiðendur í þessu tilfelli eru þá bæði einstaklingar og fyrirtæki sem borga skatta, til stjórnmálafélaga

að troða einhvern veginn fjármögnun stjórnmálasamtaka í gegnum lögaðila, þar sem sögulega séð er möguleiki á spillingu,

og við ættum að passa okkur á því. Það er ekki séns á einhvers konar spillingarmöguleikum í ríkisframlögum t.d. til stjórnmálaflokka.

með því að setja enn frekari takmarkanir á stjórnmálaöfl um að afla sér tekna þá er verið að auka ríkisvæðingu stjórnmálaflokkanna, sem er bara allt of mikil fyrir. Við eigum einmitt að fara í öfuga átt, eins og ég sagði. Virðulegur forseti. Nákvæmlega það sem kom fram í máli hv. þingmanns er að það sé möguleiki á spillingu. Ég held að það sé bara allt of mikill áróður gegn atvinnulífinu og vantraust til atvinnulífsins. Það er bara mjög eðlilegt að fólk reki fyrirtæki og að fyrirtæki skili hagnaði og greiði arð og það er ekkert óeðlilegt við það að fyrirtæki geti líka styrkt stjórnmálaflokka eða annars konar starfsemi einhverra svo lengi sem það er gegnsæi. Það má að sjálfsögðu vera ákveðið þak og ég fagnaði mjög í rauninni í þeim reglum sem settar voru á sínum tíma hvað gegnsæið og þak varðaði, mér finnst það mjög eðlilegt. En að ganga enn frekar á möguleika stjórnmálafélaga til að afla sér tekna finnst mér mér vanhugsuð stefna því að hún leiðir í eðli sínu til aukinnar ríkisvæðingar slíks. Að halda því fram að fyrirtæki gætu þá verið að kaupa sér einhvers konar aðgang að völdum eða áhrifum þá mætti alveg eins færa rök fyrir því að þeir sem eiga fyrirtæki séu að gera það með því að setja fjármagn í svoleiðis. En ég held að við þurfum bara að vera heiðarlegri með það að það er gegnsæi varðandi þessar greiðslur og það á að vera þak á þeim og það er allt saman mjög eðlilegt. En hitt lýsir mjög miklu vantrausti til atvinnulífsins og atvinnurekanda,

neinum eða mjög litlum fjárframlögum frá lögaðilum. Þau reka sína kosningabaráttu. Kannski eru þeir flokkar sem eru að safna þessum gríðarlega háu framlögum frá lögaðilum einfaldlega bara að eyða of miklum pening.

að festa það í lög með þeim rökum sem ég hef nefnt hér. En ef ég ætla að reyna að finna punkt til að vera sammála hv. þingmanni um þá gæti ég mögulega verið sammála honum í því að kosningabarátta kostar allt of mikið

og það er nákvæmlega … Þannig að við erum í rauninni með lögum frá Alþingi að pína skattgreiðendur til að leggja inn í stjórnmálastarfið (Gripið fram í.) í staðinn fyrir að gefa einstaklingum það frelsi að ákveða sjálfir hvað og hversu mikið þeir greiða til stjórnmálafélaga. Í grunninn getum við verið og erum sammála um hversu mikilvægir stjórnmálaflokkar eru fyrir lýðræðið, ofboðslega mikilvægir, en það hvernig okkur hefur tekist að ríkisvæða stjórnmálaflokka á síðustu árum er, held ég, komið algjörlega úr böndunum. Ég tala ekki um þegar við horfum á það að flokkar sem fengu einhver örfá prósent í kosningum og náðu ekki einu sinni inn á þing geta verið með starfsmenn og rekið starfsemi í mörg ár fyrir framlög frá skattgreiðendum. þetta algerlega komið út fyrir öll mörk og það má svo sannarlega taka til í því hvað stjórnmálaöfl eru farin að eyða miklum fjármunum og orðin í rauninni mikið bákn innan báknsins vegna þess að þau fá svo há ríkisframlög.